se pogovarjamo in sprejemamo Zakon o zdravstveni dejavnosti je to, kar državljani in državljanke od nas pričakujejo. In tudi zaradi tega smo pred tremi leti dobili mandat. Zato, ker so verjeli, da bomo mogoče po vseh teh letih, ko se je o tem govorilo, se je trudilo v to smer, mogoče pa le ustavili trend, ki je zelo viden v našem zdravstvu in to je, da se počasi razkraja javni sistem in vedno več privatnih storitev, ki si jih moramo pacienti potem tudi, če si lahko omisliti, kadar potrebujemo kakšno oskrbo. Mi vsi, mislim, da vsi, ki smo tukaj noter, smo podedovali solidarnostni sistem financiranja javnega zdravstva, kar je v resnici naša velikanska sreča in tudi prednost pred večino prebivalstva, pravzaprav svetovnega, ki nima take sreče, da bi živela v državi, ki je uspela in to že pred leti, pred osamosvojitvijo postaviti kar dobro javno mrežo, zagotoviti javne storitve, in to kakovostne, in ustvariti sistem financiranja, ki v resnici je verjetno edini, ki omogoča vsem ljudem enako kakovostno obravnavo. Mislim, da ga ni drugega, vsaj ne trenutno, kjerkoli, v katerikoli državi. Vsaka, ki ima vsaj približno, mogoče lahko tudi malo boljše kot od nas zdravstvo temelji na javni mreži in na javni regulaciji te mreže in točno to delamo zdaj tudi mi. Poskušamo spet okrepiti javno zdravstveno mrežo, javne storitve v dobro vseh, predvsem pacientov. jaz mislim, da če nismo imeli možnosti biti kaj dalj časa v kakšnem sistemu, kjer je zdravstvo čisto tržna dejavnost, predvsem privatnih zdravstvenih storitev, kjer seveda glavno vlogo potem igrajo zavarovalnice in je javni sistem, v kolikor ga sploh imajo, zelo siromašen in tudi posledično ne kakovosten, niti ne ve, kaj v resnici pomeni to, kar imamo mi, ne ve, kaj pomeni, če se znajdeš brez sredstev, da bi si lahko omogočil najnujnejšo zdravstveno oskrbo, kaj šele vse ostalo, če slučajno resno zboliš. In to je nekaj, kar smo v Sloveniji podedovali in zakaj tudi mislim, da delamo nekaj, kar ljudje od nas pričakujejo, zato, ker smo mi navajeni na tako zdravstveno oskrbo. In to, kar gledamo zdaj zadnja desetletja, počasni razkroj ljudje prepoznavamo kot tisto, kar ne želimo in to je treba regulirati. mogoče je še najboljši prikaz tega, kaj se zgodi, če javne mreže preprosto ni, je šibka, je pa vedno več privatnih storitev. Bi lahko verjetno primerjali s tem, kar se je v enem obdobju v Sloveniji dogajalo z zobozdravniki. Verjetno vsak pozna kakšno situacijo ali pa kakšnega, ki ni mogel priti do zobozdravnika v javni mreži in potem, če nisi imel sredstev za to, da bi šel k nekemu privatniku, pač nisi imel zobozdravnika. Ampak to je bilo pri nas večinoma prehodno obdobje in ne nekaj trajnega. Ampak proti takim, proti tako ohlapnemu sistemu javnega zdravstva pa počasi drsimo treba je to ustaviti. In zdravje je tako kot je recimo znanje - vsaj za moje pojme - preveč pomembno, da bi lahko to prepustili prosto trgu. In to se pri nas zdaj že dogaja. Od začetka je bilo zelo nekaj zelo take, počasi pa sramežljivo so vstopali privatniki v v ta javni sistem. Mi zdaj imamo v resnici sistem, ki je sestavljen iz nekih javnih, če hočete državnih zavodov in privatnikov, ampak okej, to vse je javna mreža, ampak pri tem je treba postaviti zelo jasna pravila. Ker brez pravil se dogaja to, čemur smo priča vsa zadnja leta. In je prav neverjetno, poslušati kakšne kolege iz opozicije, ki so ravno tako govorili, kako je vse narobe, ampak danes se sliši tako, kot da imamo idealen sistem in da res zdaj ga bomo pa pokvarili. Pri tem so pa sami ugotavljali leta in leta in tudi bili v funkciji, da bi lahko kdaj kaj spremenili, pa niso, da stvari ne gredo v pravo smer in res ne grejo. Pri nas se to kaže v zadnjih letih na način, da smo imeli vedno daljše čakalne vrste, čeprav ni bilo nobene prave logike za to, še vedno ni. Imamo vedno več zdravnikov, v sistem dajemo vedno več denarja pa vendar ugotavljamo in to ugotavljajo tudi naši kolegi iz opozicije, da imamo vedno daljše čakalne vrste. Na srečo kakor je rekla ministrica že, se počasi ustavlja. Ne naravno, ampak zaradi posegov sedanje ekipe ministrstva na tem področju. Nenazadnje ves čas, vsa leta se je zelo, zelo omejeval vpis na medicinsko fakulteto, pri tem, da se je vedelo, da rabimo več medicinskega osebja. Ker tudi ste imeli možnost ukrepanja trideset let Ampak, da se vrnem na čakalne vrste. No, kar se tiče čakalnih vrst, je bil precej neuspešen ukrep v našem mandatu, ko smo dali velika finančna sredstva v zdravstveni sistem, ampak rezultat je res po mojem poučen za vse. Tako zelo jasno se je videlo, da seveda je šel denar v zdravstvene storitve in ogromno ljudi je dobilo takrat hitrejše kot sicer neko zdravstveno storitev, ampak vendar se niso znižale čakalne vrste, posebej ne tam, kjer bi v principu pričakovali, da jih je treba najhitreje znižati in to je tam, kjer so najhujši bolniki, katerih življenje je ogroženo, ampak to se ni zgodilo. Zakaj? Zato ker v resnici je ta denar šel po neki tržni logiki v sistem, ni bil reguliran. tam, kjer so ga lahko porabili, so ga porabili in porabili so ga prav na ta način, ko si po mojem, če pogledamo malo širše, ne s stališča nekoga, ki je bil obravnavan, ampak s stališča neke družbe ne želimo. Ne želimo si, da bodo prišli hitreje na vrsto tisti, katerih poseg je bolj enostaven, prinaša izvajalcem večje finančne koristi. Mislim, da si moramo želeti, da pridejo na vrsto prej tisti, ki ki storitve bolj potrebujejo in temu ni bilo tako. Tako da vidimo, da neomejena sredstva, ki jih dajemo v sistem, očitno čakalnih vrst ne bodo odpravila. V resnici na ta način po mojem čakalne vrste vzdržujemo, zato ker, če imamo dober javni sistem, kjer so (Nadaljevanje) ki niso nedopustne, dolge v nedogled, ampak pač nekako kolikor toliko razumljive, potem zakaj bi bila potreba, da si ljudje iščejo storitve izven javnega sektorja. Se pravi, če hočemo vzdrževati tak sistem, kot ga trenutno zdaj imamo, kjer delajo ljudje malo v zasebnem, malo v javnem, se to prepleta, se prepošilja paciente, potem pa čakalne vrste nujno moramo tudi imeti. In to se dogaja vsa ta leta in v resnici je zdaj prvi poskus in tudi najdlje smo prišli, da se stanje, ki je, ki je premalo regulirano, končno ustavi in pač preprosto regulira, da bo pregledno, da se ve kdo, kje dela in nenazadnje, da bodo lahko ljudje v zdravstvu, če želijo delati, več in mnogo od njih verjetno želi delati več, lahko to delali v svojih matičnih ustanovah in za to bili tudi primerno nagrajeni. Jaz mislim, da vsak, ki pač da kaj na svoje življenje ali pa kar je tudi kaj drugega kot samo zaposlitev, si verjetno želi, da lahko opravi delo, če ga želi več na enem mestu, da mu ni treba hoditi iz enega konca države na drug samo zato, da lahko zasluži primer, ali pa samo zato, ker želi delati več. Jaz mislim, da je treba ljudi plačati glede na to, kaj naredijo, ampak da jim je treba tudi dati dobre možnosti, da lahko to naredijo na njim čim bolj enostaven način za to, da jim od življenja tudi še kaj ostane, in jaz zato mislim, da je skrajno, mislim vsaj nekorektno nas zmerjati zdaj z nekimi sovražniki zdravništva, kar sploh ni res. Jaz izjemno, izjemno cenim zdravnike in vem, da vsi moji kolegi tudi, tako kot izjemno cenim na primer dobre učitelje, ampak to ne pomeni, da puščamo sistem popolnoma odprt in popolnoma nereguliran, da se lahko res vsak odloči, kar se mu zdi trenutno najbolj primerno narediti, okej, dajmo, ne glede na to in tu v sistemu, kakršen zdaj je in če ga ne bi ustavili, v resnici se izgublja to, kar so nas polna usta, da mora biti v središču pacient. In jaz mislim, da samo v javnem sistemu je v resnici v središču sistem. Zato, ker kadarkoli pride zdravstvena storitev na trg, potem to ne pomeni več, da dobiš tisto, kar rabiš, ne dobiš pa mogoče tisto kar želiš, če imaš dovolj sredstev, če jih pa nimaš, pač ne dobiš niti tistega, kar rabiš. Tako da, absolutno mislim, da je današnji zakon eden ključnih zakonov za to, kar smo govorili, da bomo naredili, regulirali zdravstveno dejavnost zato, da nam bo, da bomo, da bodo recimo tudi moji vnuki imeli to, kar smo imeli mi in kar imajo še zmeraj tudi naši otroci. To moramo zagotoviti, ker če bi pustili sistem, da nadaljuje kot kot se je dogajalo vsa zdaj že desetletja, potem sem jaz prepričana, da moji vnuki na primer ne bi imeli več enake kakovostne zdravstvene storitve, kot jih imamo mi, ne glede na to, kako bodo socialno ali pa finančno situirani, ker preprosto, ko prepustimo to trgu, potem to ni več zdravstvo, ki si ga želimo in ki dejansko poskrbi za zdravje vse. Mogoče še enkrat, ker se mi zdi, da je zmeraj znova dobro vedeti, zakaj se tako trudimo za javni zdravstveni sistem. To ne pomeni samo tako, kot je rekla prej kolegica Dimic, jaz hočem imeti napotnico in hočem iti na napotnico. To ni to. Ne, javni zdravstveni sistem pomeni enak dostop za vse, za vse, to pomeni, to pomeni vlaganje v to, da ne bomo, da se ne širijo nalezljive bolezni, to pomeni programi za preprečevanje bolezni, to pomeni izobrazba ljudi, zato da bodo vedeli, kako se obnašati, da bodo manj zbolevali, to pomeni na koncu manj stroškov za zdravstveno blagajno, zato, ker se ne delajo posegi. Ki prinašajo več profita, ampak se delajo posegi, ki so nujni in ne nazadnje to pomeni, skrb za socialno enakost in za socialno blaginjo. In jaz mislim, da če želimo ljudem, Slovencem, dobro, potem je treba ta zakon absolutno podpreti. In če mogoče samo še se opredelim do tega, neprofitnosti koncesionarjev. Jaz moram reči, da mi absolutno stojimo za ministrico. Nič hudega, če se opozori, da je mogoče treba še malo razmisliti. V nekem idealnem svetu, kjer denar ne bi bil nikoli problem, bi verjetno bilo to res čisto nepotrebno, ampak mi nismo v tem idealnem svetu. O denarju se ves čas govori, ni denarja dovolj za popolnoma vse zdravstvene storitve, ki bi jih ljudje celo potrebovali, nimamo dovolj sredstev za mogoče najnovejša kakšna zdravila in meni se zdi neodgovorno, da na drugi strani, če nimamo dovolj sredstev za popolnoma vse, kar ljudje v resnici potrebujejo, ne nujno želijo, na drugi strani dopušča, da gre naš skupen denar, ki smo ga vsi skupaj zbrali za zdravstvene storitve, v neki dobiček nekemu izvajalcu, ker pač lahko storitev izbira, prvič, katere storitve bo delal in storitev opravi na drugačen način. Meni se to ne zdi pravično do ljudi, ki trenutno še vedno ostajajo recimo tudi brez kakšnih potrebnih zdravil, tudi to se še dogaja. Ali pa recimo imamo otroke z nekimi redkimi boleznimi, tudi ti starši se posebej. Srečujejo s takimi dilemami, kako zagotoviti neko, neko zdravstveno oskrbo, ki mogoče celo je nekje, pa je zdravstveni sistem ne omogoča. In jaz mislim, dokler nimamo mi toliko sredstev v sistemu, da bomo to vse lahko omogočili, da takrat res ne moremo govoriti, da ni upravičeno, da pričakujemo od koncesionarjev, ki delujejo v javni mreži, da je njihovo delo, kar se tiče javnega denarja, neprofitno. In mi smo pač naredili še en razmislek in jaz sem, jaz v resnici sem ponosna na vse nas in na moje sodelavce, zato ker so pritiski res neverjetni, interesov je tu neskončno veliko. Očitno je ta sistem trajal zelo dolgo in so se neka, neke, neki načini dela zelo že prijeli in je zdaj, so spremembe težke, težke, ampak mislim, da je treba čestitati ministrski ekipi, ministrici. In tudi jaz mislim, da se bomo tudi mi pokazali, da smo resno mislili, kar smo govorili in da resno razumemo, kaj potrebujejo Slovenke in Slovenci. Hvala. Najlepša hvala. Preden dam besedo kolegici magistrici Meri Hot, samo eno obvestilo. K amandmaju k 2. členu predloga zakona je Poslanska skupina SD tekom razprave vložila spremembo, ki je objavljena na e-klopi. Gre za popravek napovedanega stavka, tako da si lahko na e-klopi to ogledate. Sedaj pa, kolegica Meira Hot, izvolite. Hvala za besedo, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovani predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! "Javno zdravstvo postaja vse lažji plen privatizacije in se ob brezbrižnem odnosu ter s tiho privolitvijo politike postopno bliža bridkemu koncu. To ni strašenje, ampak dejstvo, ki ga zdravniki, ki delamo v javnem zdravstvu, gledamo vsak dan. Najlažji plen zasebnika sta bolnik, ki ga ogroža dolga čakalna vrsta, ter preobremenjen in slabo plačan zdravnik. Strah zdravnikov, da politika ni le nemi opazovalec, ampak celo protagonist razkroja javnega zdravstva in divje privatizacije, je podkrepila informacije v medijih, da državni sekretar, ki se zavzema za ohranitev javnega zdravstvenega sistema, konec tedna odhaja na vodilni položaj druge največje zasebnosti v novi državi". Tako je pisal Fides leta 2021, citirala sem pač njihovo izjavo. In absolutno se v dveh tretjinah seveda strinjam, razen v tistem delu, da je zgolj slabo plačan in preobremenjen zdravnik tisti, ki rešuje sistem. Zdaj kot prvo, politika ni več nema, najmanj, kar je, nemi nismo slišali, smo in delamo. Da delamo in da se aktivno trudimo okrepiti javni zdravstveni sistem, izkazujejo vsi ti pozivi in pritiski na prav vse nas, kar je tudi kolegica malo

Kar je, mislim, da ena izmed ključnih načinov kako diskreditirati predlagatelje zakona ta, da vržeš milijon informacij in da vsak člen poskušaš razvrednotiti in obrniti. Zato še enkrat naj bo jasno, ta zakon prinaša krepitev javne mreže zdravstvenega sistema. Prinaša jasno razločevanje med javnim in zasebnim. Hkrati seveda prinaša strašenje za tiste zdravnike, ki so ta sistem izkoriščali toliko časa. Žal mi je, zakon jim je dal možnosti, da se nekoliko dela v javnem, nekoliko v zasebnem in so pač izkoristili najboljše možne pogoje. Zdaj, nekaj bi želela poudariti. Nihče v tej koaliciji ne podcenjuje zdravnic ali pa zdravnikov, ampak res nihče. Jaz mislim, da prav vsak izmed nas je bil tako ali drugače zdravljen in je kot pacient, ko si v tako zelo ranljivem položaju, verjemite mi, da smo najbrž vsi gledali na zdravnika kot na Boga, kot se tudi marsikdaj reče. Ampak gledali smo tudi na medicinske sestre kot na boginje. V nekaterih trenutkih mogoče celo bolj kot na zdravnika. Ker so tisti, ki si v najbolj ranljivem položaju, ki pridejo prvi do pacienta in na katerega se najbolj v bistvu zanašaš in obračaš. In zato jim marsikdo reče angeli v zdravstvenem sistemu. In to so, to absolutno so. In prav vsak tu bi si želel, da so medicinske sestre in celotno zdravstveno podporno osebje, da se za njih še toliko bolj izboljšajo pogoji. Najbrž vse boli, ko beremo izpovedi doktor Zvera, kaj se dogaja na hematologiji v ljubljanskem UKC. Ampak, ko sem omenila doktor Zvera, zame je to oseba, ki je poosebljanje pravega zdravnika. Ker zdravnik, biti zdravnik je v prvi vrsti biti humanist. Imajo izjemno družbeno odgovornost. In jaz se zavedam, da je v bistvu zelo težko v javnem plačnem sistemu ustrezno plačati in da si vsi želimo, da bi bili plačani prav isto, kot ko lahko nek zasebnik, ko ta zasebnik seveda ne rabi delati samo tiste najbolj zanj ugodne storitve, to je tudi potrebno vedeti, ne dela vsega vsega kar mora nositi javni zdravstveni sistem, izbere se tiste storitve, ki se mu najbolj izplača in to dela. Ta zakon tudi to zdaj preprečuje in prav je, da se to prepreči. Koncesije, koncesionarji v osnovi so bili mišljeni zgolj kot dopolnitev javne zdravstvene mreže. Tudi to se je v vseh teh letih izrodilo in so v bistvu najemali oziroma ravno beremo, najema se v lastnem zdravstvenem domu, katerega direktor si, se najema prostore za tvojo zasebno popoldansko dejavnost. Tudi take anomalije ta zakon sedaj popravlja, ker govori tudi o boljši organizaciji. Socialni demokrati smo tudi v volilnem programu govorili o tem, da je upravljanje javnih zavodov zelo pomembno pri reorganizaciji sistema. In sem zelo vesela, da se tudi tega ta zakon zelo dobro in aktivno dotika. veliko je bilo govora o ustavni presoji tega zakona in vemo, saj nismo naivni, da ta zakon bo pristal na Ustavnem sodišču in se tega ne bojimo, se ne bojimo. Ker na primer osebno mislim, da se je, če se, ker je tudi 2. člen. seveda tudi vprašanje neprofitnosti, jaz mislim, da je koalicija zelo veliko energije vložila v to, da se zelo dobro obrazloži, zakaj se lahko omejijo sredstva v kontekstu dobička neprofitnega dela. Torej, koncesionarji za izvajanje dejavnosti, ki jo dobijo iz naslova javnega denarja, iz tega pač ne bodo smeli delati profitov. Po domače, z javnim denarjem ne boste kovali dobičkov. Iz tržnega dela, to še lahko delate. Nič ni narobe, ker smo le socialna država. In je pravica do upravljanja z javnim denarjem tukaj jasna. Jaz mislim celo, da je tako dobro obrazloženo, da lahko obstane na Ustavnem sodišču. Če pa ne obstane, pa tudi ni nič narobe. Kaj pa je narobe? Marsikateri člen je bil v preteklosti razveljavljen, je bilo dvakrat že razveljavljeno, gremo v tretje. Želimo pa si, da se iz javnega denarja ne kujejo dobički, ampak da gre javni denar v tisto, čemur je namenjen. Pacientu, pacientovim pravicam, oskrbi zdravstveni pacienta, ne kovanju dobičkov posameznikov, sploh pa ne na način, da se najema druga oprema, da se ljudje ne zaposli in da se v bistvu pri najmanjših možnih stroških delajo največji dobički. Vložite v sistem in iz tega, iz lastnega tržnega dela delajte dobička, ni noben problem. **38. TRAK (VI) 12.15** (Nadaljevanje) Iz neprofitnega dela naj se vlaga nazaj v samo dejavnost in naj se da več zdravnikom, ki se jih bo zaposlilo, pa osebju, ki se bo zaposlilo, pa morda ne bodo rabili iti v zasebno. In še enkrat, meni se zdi tudi žalostno to strašenje ljudi z begom iz javnega v zasebno. In ob enem izmed pogovorov z enimi predstavniki zdravstvenih organizacij so celo rekli, samo, da veste, vsi bodo šli v zasebno, v javnem zdravstvenem pa bodo ostali samo slabi zdravniki. Meni je to tako zelo podcenjujoča od osebe, za katero bi si mislil, da ima kljub vsemu vsaj neke empatije pa humanosti v sebi, ker jaz zdravnike gledam kot osebe z empatijo in humanostjo. V osnovi se mi zdi, da si za to ta poklic izbral. In zato se mi zdi, da imajo toliko večjo družbeno odgovornost in da ne bi smelo se vse gledati skozi profit in dobiček, ampak skozi, kot so lepo povedali, pacienta, zelo lepo so leta 2021 povedali. Javni zobozdravstveni sistem smo izgubili že pred desetletji, pravijo, in zdaj smo priča zlomu primarnega zdravstva. In ta koalicija sedaj se uspešno bori zoper prav ta ta zlom in želi okrepiti javno zdravstveno mrežo. Želi bolje organizirati sistem, želi izboljšati dostopnost tako na geografskem nivoju z reorganizacijo in regionalizacijo, kakor tudi z dejanskim. Ampak o čakalnih vrstah je ministrica že govorila, tako da tukaj nima smisla. In iz tega nivoja bi pa morda še dodatno obrazložila naš amandma, ki govori torej o železniškem zdravstvenem domu, ker mi menimo, da s sprejemom tega amandmaja se bo v bistvu zgodilo tisto, za kar si vsi prizadevamo, ker to je zdravstveni zavod, ki je v posredni državni lasti in že sedaj deluje neprofitno, ima, mislim da čez 22000 opredeljenih pacientov, 130 zaposlenih, vodstvo ustanovitelja. In v bistvu ne razumemo, kako bi ministrstvo sploh lahko brez te pravne podlage preneslo ustanoviteljstvo, ker gre le za, lastnik seveda so Slovenske železnice, ki se upravlja SDH in ne vemo kako bo MZ sploh dobilo pravno podlago, da bi ta prenos naredilo. Po eni strani govorijo, da si želijo tudi oni, na drugi strani pa ne bi sprejeli našega amandmaja, ki pa je zelo lepo zapisal zakaj, na kakšen način in ni diskriminiran na način, da bi bil samo to, ampak pač, če gre za nekoga, ki je v posredni ali neposredni lasti države, je lahko ta del ta del javne zdravstvene mreže. In če želimo krepiti javno zdravstveno mrežo, dajmo obdržati tiste ustanove notri, ki že itak delujejo neprofitno, ki imajo 22 tisoč opredeljenih pacientov in zaposlene. zaradi tega mi mislimo, da je ta amandma absolutno utemeljen in upamo na podporo, ker mislimo, da samo dopolnjuje cilje h katerim stremimo s tem zakonom. tem zakonom. Morda samo še glede samih omejitev, ki jih ta zakon prinaša in prehoda iz javnega v javni zavod in glede dela. Jaz mislim, da se je tekom zakonodajnega postopka tudi v tem delu zakon izboljšal. Naj zdravnice in zdravniki vedo, da imajo možnost podjemnega dela, da ni tu absolutne prepovedi, ampak primarno morajo izpolniti kvoto na svojem delovnem, osnovnem delovnem mestu, kar mora prav vsak izmed nas. Najbrž ne moreš, po domače rečeno, iti fušati ven, če nisi vsaj svojega dela izvedel. V času covida pa smo videli, kako to deluje z dodatki pri ortopedih, ki niso sploh bili na delovnem mestu in so v tistem času bili drugje. Žal je covid res razgalil vse slabosti našega zdravstvenega sistema. In jaz mislim, da ministrica in koalicija s tem zakonodajnim predlogom, ki je zame najpomembnejši predlog zakona v sklopu celotne, pa bom rekla, reforme, ker mislim, da je reforma, mislim, da je tudi izjemno pogumna reforma. Mislim, da na ta način rešujemo te anomalije. Ne bomo rešili vsega, saj noben ni tako naiven, da misli, da bo lahko zdaj z enim zakonom rešili vsega, ampak je to pa prvi drastični korak

Hvala lepa. Ja, kolegica Meira je govorila, kako bo s tem zakonom zagotovljen denar za paciente, da se bo v bistvu nobenih dobičkov ne bo ustvarjalo in da se bodo, da bodo pacienti prišli do pravočasne oskrbe in storitve. Glejte, to zagovarjamo tudi v Novi Sloveniji, da mora denar slediti pacientu in če bi bilo res temu tako, da imate to res namen, samo to vprašam, zakaj ima lahko zavarovalnica za zdravstveno zavarovanje 80 milijonov dobička,

Osebno sem ponosen na naš zdravstveni sistem in se bi rad zahvalil vsem zdravstvenim delavcem, zdravnikom in vsem ostalim, ki dejansko skrbijo, da so naši pacienti na varni strani. Naš zdravstveni sistem nam zavida tudi tujina. O tem se precej malo govori in če pogledamo ankete, v katerih se obravnava, se razvrščajo države po sistemu socialnih in zdravstvenih storitev, je Slovenija, vedno kotira zelo, zelo visoko. Žal pa 30 let zapostavljanja in pometanje problemov pod preprogo je prišlo do situacije, ki ni najbolj zavidljiva in nenehni poskusi razgradnje javnega zdravstva in parcialne rešitve skozi številne vlade do zdaj so stanje samo še poslabševala. Ravno zato je Gibanje Svoboda v svoj program uvrstila urejanje zdravstva celo med prioritete in te prioritete je poudarila tudi koalicijska pogodba. Torej, prvič po 30 letih se je nekdo lotil urejanja zdravstva sistemsko. Dosedanje vlade so to reševale predvsem na deklaratorni ravni. In večkratni očitek s strani opozicije, nič ni narejenega, delate počasi in podobno je metanje peska v oči. Če bi bilo urejanje zdravstva enostavno, bi ga verjetno uredili že oni, kajti sedeli so v treh vladah in narejeno ni bilo nič. Dopustili so, da se sistem razgrajuje, in pometali probleme pod preprogo. Zdaj se je pa poskušal ustvarjati občutek, da so vsi problemi v zdravstvu od leta 2022, ko je nastopila ta koalicija. Ravno nasprotno. Ta koalicija je prva, ki je začela čistiti sistem, ki se je zamegljeval. Pa da ne govorimo le o mešanju zasebno jamstvo in generiranje čakalnih vrst, a propo generiranje in problematiko časovnih, se je pojavljala že v času prve Janševe Vlade. In kaj je bilo storjeno? Vmes je bilo načrtno omejevanje vstopa novih zdravnikov na trg, o čemer je govorila kolegica in podobno. Zdravstvena reforma je proces, ne samo eno dejanje, s katerim bi na hitro rešili vse. In ta koalicija je sprejela že cel kup predpisov, ki zadevo urejajo in ta zakon, ki ga danes obravnavamo, je eden od temeljnih kamnov, ki gre v mozaik za urejanje celovitega zdravstvenega sistema v naši državi. In pri tem bomo v koaliciji vztrajali, kajti naših zavez se držimo, držimo se zavez, ki smo jih dali našim volivcem in pisali tudi v koalicijsko pogodbo. Pri pripravi sprememb in tega zakona, ki je danes na dnevnem redu, so sodelovali vsi deležniki. Toliko usklajevanj in sestankov, kot je bilo vsaj na področju zdravstva pri tem zakonu, se jaz ne spomnim. Sodelovali so vsi zdravniki, sindikati, zdravstveni delavci, zdravstveni zavodi, nevladne organizacije, pravna stroka in ne vem, če je še kak deležnik na področju zdravstva, kateremu ne bi prisluhnili. In ravno zaradi tega je tukaj pomembno, da se je, kar se tukaj očita, kajne, da je toliko amandmajev, ti amandmaji so ravno zaradi tega, ker smo prisluhnili marsikateremu deležniku. Jasno pa je, da se z vsemi rešitvami vsi ne morejo strinjati.

Mislim, da je kolega Horvat govoril nekaj o živalih in podobno, ampak ne bi ponavljal te zadeve. Sam sem iz, osebno sem iz zdravniške družine in vem kaj je empatija do pacienta in vem, kaj pomeni poslanstvo, tako da se s temi zadevami ne bi ubadali in iz te naše strani tukaj vseh teh zadev verjetno niste slišali in jih tudi ne boste več. Spremembe Zakona o zdravstveni dejavnosti so nujne in tudi naša politična zaveza, kot sem že povedal, naša poglavitna naloga pa je ohraniti javni zdravstveni sistem, poudarek je na javnem. Zavedam se namreč, da dobro urejen javni zdravstveni sistem je edina garancija za dober zdravstveni servis za vse, poudarek je na vse prebivalce naše države in to se je izkazalo tudi med epidemijo. Amerikanizacije na tem področju si vsekakor ne želimo in verjetno tudi prebivalci naše države ne. Nihče si namreč ne želi, da ko se zbudi na bolniški postelji, da od nje ne stoji zdravnik, ampak zavarovalniški agent, ki bolniku prebere kaj kaj njemu v zdravstvu pripada in kaj ne. In nihče si ne želi, da bi stroški zdravljenja že običajnih težav povzročili velike pritiske na družinske proračune. Da v takšni epidemiji, kot smo jo bili deležni, niti ne razmišljam, da bi bili zaščiteni samo eni, ne pa vsi. In da se to v naši državi ne bo zgodilo je potrebno okrepiti javno zdravstvo, ki edino omogoča enakopravni vstop v naš zdravstveni sistem vsem prebivalcem. Zakon ureja marsikaj, čeprav se cela debata potem po navadi skoncentrira na samo ene določene segmente. Zakon nadgrajuje vstopne pogoje v sistem zdravstvene dejavnosti in mrežo zdravstvene službe, zakon naslavlja učinkovito upravljanje javne mreže, povečanje digitalizacije v zdravstvu, krepitev vloge javnih zavodov, jasno, tudi ukinitev oziroma zmanjševanje dvojnih praks v javnih zavodih, o tem je bilo že veliko govora. Prihaja namreč jasna razmejitev javne in zasebne in tržne zdravstvene dejavnosti, poveča se transparentnost pri upravljanju zdravstvene dejavnosti, zmanjšajo se nasprotja interesov, stabilizira se delovanje javnih zdravstvenih zavodov, poveča se motivacija za zdravstvene delavce in s tem tudi poveča se zaupanje ljudi v javni zdravstveni sistem. Pa nenazadnje novela Zakona o zdravstveni dejavnosti krepi delovanje neprekinjenega zdravstvenega varstva, iz katerega se bodo zdaj vključevali vsi deležniki v javni mreži. In z boljšo organizacijo in naborom kadrov v neprekinjenem zdravstvenem varstvu se bo razbremenil marsikateri zdravnik, ki se bo lažje in kvalitetnejše posvetil svojimi pacienti pacientu in pacienti bodo lažje prišli do pomoči takrat, ko bo to potrebno. Torej tudi pri nas je, čeprav se očita, da ne. Pacient v središču pozornosti in v središču sistema. In kljub drugačnim navajanjem ali pa zavajanjem, ki smo ga deležni in s strani opozicije in različnih zainteresiranih skupin in lobijev, je edini skupni cilj, ki ga zasledujemo, sprememba zakona pri spremembi Zakona o zdravstveni dejavnosti, urejanje zdravstvenega sistema, njegova boljša dostopnost, višja kakovost in jasno, še enkrat, v središču je vedno pacient. Prepričan sem, da te spremembe podpira tudi večina deležnikov v zdravstvu, čeprav so tisti, ki jim odgovarja status quo, bistveno bolj glasni. Naša zaveza je in je še vedno, da po 30 letih končno naredimo nekaj v smeri boljšega zdravstva in te zaveze se držimo. In ta zakon je pomemben del te naše zaveze. Hvala.

za finance s sopodpisom ministrice za zdravje, v katerem se, moram reči, da se v določenem delu ali pa v prvem delu ali pa v skoraj v celoti lahko strinjam. Da so predlagane spremembe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti, predstavljajo obsežen, a nujen potreben poseg v obstoječo ureditev. Se bi lahko strinjali, da je treba nekaj narediti za razmejitev javnega in zasebnega, ampak o tem kasneje. Da so stvari kompleksne, da na to kaže tudi takšen kup, zakon, amandmaji in tako naprej, brez pripomb, ki smo jih dobili, da o tem ne govorimo. In na koncu minister za finance in ministrica za zdravje napišeta: "Ponovno velja tudi opozoriti, da je Ustavno sodišče Republike Slovenije o tej temi, torej o koncesionarjih in njihovem delovanju, že dvakrat odločalo, obakrat v prid koncesionarjem. Menimo, da so predlagane spremembe vsebinsko tako podobne, da dvomimo, da bi v tem primeru ponovno ponovne presoje Ustavno sodišče lahko odločalo drugače. Glede na vse navedeno vas vljudno prosimo za ponoven razmislek glede predlaganih sprememb, ki so kompleksne, daljnosežne in morebiti lahko tudi predmet ustavne presoje". Kolega Gregorič mislim, da je v prvi razpravi povedal bistvo tudi, ne. Zdaj pa mene zanima nekaj, ministrica. Ali boste danes odstopili, ko vaše opozorilo na to, da zakonska določila oziroma določila, ki bodo verjetno jutri sprejeta, ali pa če boste jutri odstopili, ko bodo zadeve sprejete? Ali pa, torej ali boste odstopili, ko vas ne bodo poslanci poslušali na to, da opozarjate, da je zakonska materija lahko ustavno sporna? Je pa zadeva zelo shizofrena, moram priznati. Vi pripravite, ste predlagatelj zakona pošljete v Državni zbor, pride do amandmajev, ki po besedah koalicijske poslanke so usklajeni z Vlado in z ministrstvom, sprejeti na odboru, potem pa ministrica skupaj z ministrom za finance podpiše opozorilo poslancem, naj vendarle premislijo o določenih določilih zakona, torej naj opravijo premislek in naj zadeve dobesedno, bom rekla, ali pa posredno, pravite, popravijo. Zdaj danes pa poslušamo, da ne bodo popravili, a hkrati poslušamo, da stojijo za vami, torej vas podpirajo. V čem vas zdaj podpirajo, v tem, da opozarjate, da so stvari ustavno sporne ali v tem, da ste predlagali že tako ali tako ustavno sporne zadeve? Kajti v zakonu, v obrazložitvi zakona na več mestih napišete, da so določila v zakonu lahko ustavno sporna po 74. členu Ustave, ki govori o gospodarski pobudi, in še enem drugem, mislim, da 84. členu, pa vendar boste to pač predlagali in predlagate tudi seveda koaliciji, Državnemu zboru, da takšen zakon sprejme. Torej vprašanje, ministrica, za vas je: ali boste jutri po glasovanju odstopili, ker vaša opozorila koalicijskim poslancem ne bodo upoštevana? Če ne, potem je vprašanje, zakaj ste sopodpisali takšen dokument, zakaj ste podpisali dokument, s katerim jasno poveste, da so določila zakona lahko ustavno sporna. Zdaj pa, kar se tiče zakona samega, jaz moram reči, da, tako kot sem že prej povedala na odboru, jaz sem si prebrala te zadeve. Veste, kdaj sem nehala brati? Ko so prišli tretji popravki amandmajev, amandmajev. Takrat je pa zadeva postala absurdna. In jasno je, da gre za popolnoma ideološki zakon, kar je tudi danes v razpravah marsikdo jasno in glasno povedal. Za kaj gre? Torej po mojem mnenju v zdravstvu ni glavni problem, kot vi pravite, dvoživkarstvo, glavni problem je neracionalna poraba denarja, glavni problem je netransparentno oziroma slabo vodenje, upravljanje javnih zdravstvenih zavodov. In sprašujem se, kdo so paraziti, kot jih, to besedo slišimo seveda od predsednika Vlade. Kdo so paraziti v zdravstvu? Ali so to res zdravniki? Paraziti so tisti, ki se napajajo iz javnega zdravstva. In kot sem na začetku dejala, gre za neracionalno porabo javnega denarja v javnem zdravstvu in paraziti se napajajo iz tega. Ampak vi iščete parazite med zdravniki, tisti, ki pa so pravi paraziti, pa se zelo dobro, bom rekla, redijo, razmnožujejo, ampak niso to zdravniki.

In danes govoriti o tem, da je bolnik v središču vašega zakona, daleč, daleč od tega. Ker če bi bil bolnik v središču, potem bi reševali to, torej najprej netransparentno porabo denarja v javnem zdravstvu. Potem bi reševali tudi to, kar ste na začetku sami govorili z Zdravstveno zavarovalnico Republike Slovenije, ki je mimogrede, danes sem slišala, eden je povedal podatek, da ima ta zavarovalnica po novem 79 milijonov viška torej viška, ja, dobička. Zavarovalnice, ki ste jih z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju torej, bom rekla, ne uničili, ampak pač želeli preoblikovati v smislu, ker ste preoblikovali prostovoljno zavarovanje v obvezno, so imele 50 milijonov dobička, pa ste se spravili na njih, češ, glej, grde zavarovalnice, ki imajo dobiček. Danes v Državnem zboru poslušam, da ima monopolna državna zavarovalnica 79 milijonov dobička, pa nihče nič. Premier je leta 2023 mislim, da je bilo leta 2023 - na začetku leta ugotovil, da ZZZS je pa tisti ključni problem, ker ima toliko dobička, zdaj je pa treba te zadeve rešiti, do danes niste ZZZS rešili, do danes ne. In danes v Državnem zboru poslušam s strani koalicije 79 milijonov dobička, pa nič, nihče nič. Hkrati pa govorite pač, da v javnem zdravstvenem zavodu se ne izvajajo zdravstvene storitve. Le zakaj ne? In potem slišimo s strani predsednika Vlade, pa tudi koalicijski poslanci, potem ponavljajo kot papige za njim, da zdravniki v dopoldanskem času ne delajo nič popoldan, v zasebni praksi pa na polno. Pa ali ste se vprašali, zakaj dopoldan ne delajo nič in zakaj ima zdravstvena zavarovalnica 79 milijonov dobička? Potem hkrati pa slišimo, da naj ti zdravniki, ki dopoldan ne delajo nič, delajo popoldan dodatno delo, vendar v svojem javnem zdravstvenem zavodu. Torej, dopoldne ne bodo delali nič, popoldan pa naj delajo v istem javnem zdravstvenem zavodu, pa bodo še boljšo plačo. Zelo težko je razložiti, ker je stvar zelo shizofrena, to, kar razlagate. Torej zdravnik dopoldan ne dela nič, dobi pa plačo. Zakaj pa dobi plačo, če ne dela nič, zakaj mu pa da? Ali imamo mi, koliko mora zdravnik narediti v dopoldanskem času, imamo koliko operacij mora narediti, moramo koliko mora imeti pregledov? Ne, nimamo. Popoldan dela v zasebnem sektorju, to vas moti, a veste koliko poklicev je, ko delajo dopoldan v, bom rekla, v javnem sektorju ali pa ne vem, v javnih ustanovah, popoldan delajo pa privat veliko? Učitelj dela zjutraj 6 ur, popoldan pa še 6 ur inštruira. Pa učitelji učitelju pošiljajo na inštrukcije. To vas ne moti. Ni nobenega problema. Zdravniki vas pa motijo. Ampak zakaj ne dela dopoldne, zdravnik ne opravi toliko in toliko pa ne, da ne bom rekla naredi, ampak zakaj se v javnih zdravstvenih zavodih ne opravijo določene storitve? Zato, ker zavarovalnica ne plača. Pa dajte malo prebrati za nazaj pa za naprej, pa opozorila kakršnakoli želite od enih in drugih. Mislim, da je celo kolega Krajnc danes bistvo zadev je celo to povedal. Za to se ne izvajajo določene storitve, ker niso plačane. Ker je tu meja, toliko plača zavarovalnica, nič več, potem se začnejo pa pogajanja, ali boste plačali nazaj ali ne in zato so tudi izgube v javnih zdravstvenih zavodih, ker naredijo več, ne dobijo pa plačati tistega programa. Potem je bilo rečeno, danes ti grdi koncesionarji, ker opravijo več pregledov kot v javnih zdravstvenih zavodih. Ali ni bolnik v središču, v središču pri vas? In če koncesionar opravi več storitev, opravi storitev na bolnikih, verjetno to je zdaj smešno, koncesionar zdravi, opravi več storitev na bolniku, ampak to je smešno, ti so grdi koncesionarji, ker naredijo več. Zadnjič smo bili v enem zdravstvenem domu, kjer je bilo prikazano, mislim, da imajo sedem ali osem družinskih zdravnikov, mislim, da je bil eden koncesionar, vsi ostali niso bili koncesionarji - in kdo je imel največ opredeljenih koncesionar in potem vprašam zakaj ima pa koncesionar največ opredeljenih? Ja, zato, ker jih edini želi sprejemati. Ampak grdi koncesionar,

Gospodarska pobuda je v Sloveniji po 74. členu Ustave svobodna. O tem govori tudi ministrica, ki vas opozarja, pomembno to, ni pomembno to, da pride pacient prej na vrsto, pomembno je, da pač boste, ampak lažete, razmejili javno in zasebno in s tem povečali število storitev, ki bodo po vašem opravljene v državni bolnišnici. Zdaj pa glejte, vi lahko spravite na eni specialističnem delu, ne vem, kaj jaz vem, na ortopediji recimo vse ortopede v eno bolnico, recimo na Celjskem nobeden več ne sme delati privat, torej lahko delate samo v celjski bolnišnici na ortopediji. Pa spravite vi noter vse ortopede. Ampak število storitev se ne bo povečalo. Prvo kot prvo boste imeli problem s posteljami, drug problem s kadrom ostalim, ker ni samo zdravnik, ker je tim, imate medicinsko sestro, radiologe in tako naprej, da ne bom vsega naštevala. Potem na drugi strani pride pa do zavarovalnice, ki pa ne bo plačala storitev zato, ker niste naredili popolnoma nobene spremembe na ZZZS in bo še vedno plačala, plastično povedano, sto operacij hrbtenice, ne bo plačala 105. ali pa 101. Pa Pa bodo zdravniki sedeli tako križem rok pa čakali. Ne bo več storitev, ne bo jih več. Pa če, mislim, da je tudi kolega Felice Ziza danes povedal, Kar se tiče določenih drugih specialnosti, pri katerih pa opozarjajo na to, da bodo šli zdravniki iz teh specialnosti ven, predvsem iz plastike, iz plastičnega. Torej določene stroke, so namreč specifične. To je treba vedeti, da določenih zadev v okviru javne mreže sploh ni možno izvajati in jih ne izvajajo in zato se pač izvajajo v zasebnem delu. Na to vas opozarjajo. Ampak ne, vi boste naredili vse, ker vi ste najbolj pametni, ker vi boste v Zidanem Mostu Savo prepričali, da teče nazaj gor, če je treba. Ne boste poslušali hidrologov, ne vem, pa narave, pa fizike, da reka teče navzdol, vi jo boste obrnili navzgor sto In pravite, da ne gre za vojno proti zdravnikom. Gre, gre, ker spodbujanje sovraštva na ulici in ne odreagiranje in odgovor ministrice, da tisti, ki lepijo na tablo ministrstva smrt dvoživkam, to ni noben problem, ker mi sodelujemo z vso civilno družbo, kaže na to, da vam je za to v bistvu, da gre za neke vrste vojno proti zdravnikom. In danes, jaz moram reči, da kar nekaj časa, zdaj zadnje čase hodim okoli zdravnikov in tistih, ki niso ne koncesionarji, ampak so v javni državni službi. In pravijo, da kaj takšnega, kaj tako ponižujočega kot danes poslušajo, da so paraziti in da so dvoživke, še niso slišali. Pravite, da ukinjate dvojne prakse. Ukinjate oziroma rušite še tisto, kar drži določene zdravnike, da delajo v javnem sektorju. Ja, verjetno je to smešno, ker boste rekli, zdaj spet SDS straši. Posledice bodo vidne nekje čez pol leta, leto dni, mogoče celo kasneje, ko bo druga vlada, katerakoli pač bo, vaša ne bo več, definitivno ne, in vas tudi več ne bo, nobene odgovornosti ne boste prevzeli. Čakalne dobe obstajajo že od nekdaj, čakalne vrste obstajajo že od nekdaj. Odkar se hodi k zdravniku je treba čakati, pamtiveka, če želite. Odvisno je samo, kako se spopadaš s čakalnimi vrstami oziroma čakalnimi dobami. In ta Vlada se fenomenalno spopada s čakalnimi vrstami in čakalnimi dobami. In tudi danes smo slišali, skrajševanje čakalnih dob ni po naravni poti, ampak zaradi dela ministrstva, zaradi administrativnih ukrepov. Priznali ste torej, da to ni po naravni poti,

ker a veste, to je, ti če čakaš pri zdravniku v vrsti, tisti, ki pride na vrsto, gre k zdravniku, torej koliko dobiš številko, greš po vrsti lepo k zdravniku, in isto je, če gledate čakalne dobe, ko si na vrsti, te pokličejo, prideš, ako je po navadi tudi tako, če čakaš za muzej, ko si na vrsti, da prideš v muzej, pač greš noter, nobenega problema. Če se jaz kot pacient odločim, da pa več ne bom čakala v tisti čakalnici, ali pa, da pač ne bom čakala v čakalni vrsti, ki je leto dni, pa rečem, okej, grem pa jaz drugam, pa grem drugam in pride naslednji za mano. Tako naj bi bilo, po po vrsti, kot so hiše v Trstu, so pri nas rekli, ampak ne, predsednik Vlade pa pravi, da ste pa zdaj vi bolj to pogruntali. Da če se sprosti eno mesto v vrsti, ne pride naslednji na vrsto. Ne, ne, ti tisti, ki najdlje čaka. Tisti, ki se je, recimo ministrica se vpiše pri ortopedu, ne vem, pred pol leta je čakalna doba eno leto čaka v vrsti, lepo, jaz se pa danes vpišem, imam čakalno dobo leto pa pol, samo ne bodo ministrice poklicali naj pride, ko bo vrsta sprostila, ne, ne, mene bodo poklicali, ker sem najdlje, pa sem prišla kasneje v vrsto. Ja, ja, poglejte si, poglejte si predsednika Vlade v njegovih izjavah, fenomenalno. To je, še enkrat bom dala, na primer obiska muzeja, stoji v vrsti cela garda ljudi, ne dva pred tabo, se odločila, da ne bosta šla v muzej. Pridem jaz na vrsto, mogoče ne mislim, da bi bilo dobro. Ne, ne. Kustos gre oddati, pa onega zadnjega pokliče, pa reče, pojdi ti noter. Kaj bi naredili? Po mojem vam bi dvignili, dvignili dekl, po domače povedano. Ampak tako, predsednik Vlade pravi, da vi skrajšujete vrste in dajete občutek tistemu, ki je zadnji v vrsti, da sploh ni čakalne vrste, da je sploh ni. Ja, jaz bi se tudi zamislila, ampak dajte si pogledati predsednika Vlade v njegovih izjavah, to je fenomenalno. Preskočiti, kako preskočiš vrsto po Golobovo, to je to. Zdaj, prej je bilo tudi v eni razpravi rečeno, da imajo koncesionarji boljšo opremo, kako nesramno, da vlagajo v boljšo opremo. To je fajn, to je super. Jaz se strinjam gospod Gregorič, to je prav, ampak vprašanje eno je, zakaj tega ni tudi v javnih zdravstvenih zavodih, zakaj te boljše opreme tudi ni v javnih zdravstvenih zavodih. Zakaj? Zaradi parazitov, ampak to niso zdravniki. Greš v javno bolnišnico na odstranitev znamenja, da je mogoče po desetih letih, petih letih, je že kaj boljše, odstranjujejo samo kirurško, ne z laserjem, ker nimajo denarja za laser. In kaj ti reče zdravnik, če imaš, ne vem, v namene tule nekje pridite k nam zasebno, mi pa imamo laser, mi pa imamo laser. Ženske, ali bi se dale tule operirali, bi imela brazgotino, ne, na lase boste šli. In zakaj laserja ni v javnem zdravstvenem zavodu, zakaj ga ni zaradi parazitov, ker se preplačuje material, ker se preplačuje oprema, zaradi tega. In to bi moralo biti prvenstveno, da se javni zavodi krepijo, tako, torej na tem področju, da se znižajo stroški, da se oprema, da se delovni pogoji, da se vse ostalo krepi. ne pa to kar vi danes delate, ne krepite javnega zdravstva, ampak pa še tisto podirate, kar je v bistvu ga držalo gor. Zdaj pa še en absurd Ko je čakalna doba predolga, lahko greš k zasebniku v tujino oziroma lahko greš na zdravljenje v tujino, to piše v ZZZSZ. Komot, in potem prideš nazaj in daš zahtevek za povračilo stroškov in ti v določenih procentih lahko vrne, lahko tudi v 100 procentih vrnejo ali pa 80 procentih, pač kolikor se pač tam na ZZZS odločijo po tistih svojih merilih, ki jih imajo. Super, hvala bogu, da je bolnik ozdravljen, da je rešen, da je, ne vem, karkoli je pač imel in dobi povrnjene stroške. Ko gre k nam k zasebniku, ne dobi niti evra, niti evra,

In grem k zasebniku, ne dobim povrnjen. Če bomo šli pa na Hrvaško čez, ker rastejo zdaj klinike kot gobe po dežju, boš pa dobil povrnjen. Zakaj tega ne rešite? Zakaj za boga tega ne rešite? Pa ne mi govoriti, zakaj niste vi? Ja, pa čakajte, zdaj ste na vladi vi in vi ste tisti, ki ste dejali na začetku tega mandata, da boste rešili javno zdravstvo, da boste rešili čakalne dobe, ki jih rešujete danes administrativno, tako da napotnico zelo hitro iz 14 dni podaljšate na 30 dni in tisti, ki čaka 25 dni, je bil prej nedopustno dolgo čakaš, danes pa ni več nedopustno čakajoč in farbate ljudi. Lagali ste pred volitvami, lagali ste leta 2023, ko ste podpisali zavezo, da boste naredili digitalizacijo, da boste, da boste sprejeli Zakon o digitalizaciji, da boste sprejeli Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, da boste uredili plačni steber za zdravnike in še marsikaj drugega. Celo tako daleč ste šli, da je bivši minister Bešič Loredan v oktobru 2022 podpisal s sindikati in objavljen v Uradnem listu sklep, da bodo 1. 6. 2023 rešili plačni sistem ni bil. Vi ste tisti, ki ste dali obljubo, ne mi, vi ste jo dali. Vi ste jo dali, obljubo. In danes dajete obljubo volivcem, bolnikom, pacientom, vsem pacientom, vsem državljanom, da bo s sprejetjem tega zakona več storitev opravljenih v državnih ustanovah. To je vaša obljuba danes. To je vaša obljuba in nič drugega, samo to, več storitev v državnih bolnicah, državnih javnih zdravstvenih domovih, to je vaša obljuba. Pa bo res? Še enkrat, če ZZZS ne bo preoblikovan, ne bo več storitev, ne bo jih več, ker ne bo plačala ali pa se bodo izgube bolnišnic dvignile enormno in s tem, ko se bodo... Kdo pa plača potem to izgube? Mora država plačati, ker po zakonu o zavodih plača izgube država, torej davkoplačevalci. Kakšni so učinki preoblikovanja prostovoljnega v obvezno zdravstveno zavarovanje? Nič ni? Kaj je boljše za pacienta? Kaj boste rekli? Ja nima, ne plačujejo 50, plačujejo pa zdaj 35 pa še nekaj 37 evrov. Mene zanima, če pridem kaj prej na vrsto. Seveda ima vezo s tem, zato ker zavarovalnica ima 79 milijonov viška. To vas pa ne boli. Košarica se je razširila. Ja, še več pravic, še več pravic. Še več pravic, plačujejo enormne zneske ljudje za zdravstvo. Na koncu se zdravijo v Zagrebu, prinesejo sem, pa dobijo plačo nazaj. Tako da, potem to vseh čakajočih, lažne novice. Ministrica pravi takole, ima drugačne podatke, NIJZ za javnost objavlja druge podatke, potem danes govoriti zato, ker imamo digitalizacijo, ne vem kaj vse, dajte no. najbolj žalostno to, da rečete, da so se skrajšale čakalne dobe, ne na naravni poti, ampak zaradi administrativnih zadev. Zdaj, kar se pa tiče tega železničarskega doma pa amandmaja, ki je danes pred nami. Rekli ste, da ministrica, da tega amandmaja ne more podpreti, zato ker v kolikor nek, torej ta dom, ni lastnik Ministrstva za zdravje oziroma država ga ne more nadzorovati. Da kvalitetno lahko nadzoruje le tiste, kjer je ministrstvo ustanovitelj. Kaj pa potem zakon o kakovosti? Zakaj smo pa to sprejeli? Saj smo mi sprejeli Zakon o kakovosti, ker gledamo kakovost vseh zavodov, saj moramo tudi gledati pri zasebniku. To je lari fari, kaj govorite. Torej, ta amandma SD je v bistvu čisto okej in ne govori samo o enem, verjetno je še kakšna zadeva. In pravite, da ga ne morete nadzorovati, ker niste njegov lastnik, pa ga pa kupite. Ampak imamo Zakon o kakovosti, zato ne farbati, da železničarskega doma, tega zdravstvenega doma ne morete nadzorovati kakovosti in izvedbe. Ni res. Tako da glejte, jaz mislim, da po vseh teh kolobocijah zdaj bodo izjave takšne in drugačne, ampak ali veste, ja, razmejiti je treba javno in zasebno. Ja,

Še ena zadeva, tako kot tista zadeva s sledenjem Furs, ki je celo Levica rekla, da ga bo podprla, potem ga bo pa dala sama na Ustavno sodišče presojati. Nebuloze. Mislim, to je pa tako bilo, da ni človek vedel več, pri čem. In ta zakon, tisti zakon je res ustavno sporen. In tudi ta bo. Ampak to vas ne briga, vi morate narediti kljukico. In še enkrat, no, s tem zakonom ne boste oziroma niste in ne boste nikoli postavili bolnikov na prvo, bom rekla, na prvo mesto. Takole, preden dam postopkovno, kolegica vam izrekam opomin. Zakaj? Prvič, ker ste nas vse skupaj proglasila za shizofrene. Namreč poslanci v zakonodajnem postopku smo zmeraj tisti, ki z amandmaji dopolnjujemo in nadgrajujemo predlagane zakone in to je popolnoma normalna praksa. Drugič, ker ste izvedli nedopusten pritisk na ministrico s svojo pobudo naj odstopi samo zato, ker smo pač poslanci z amandmaji nekaj dopolnili, s čimer se pač nismo strinjali, kar je naša popolna pravica. In tretjič, ker tukaj na veliko promovirate, kot da je javno zdravstvo in javna zdravstvena mreža gospodarski biznis in da tukaj velja prosta tržna pobuda. Oprostite, kolegica, ne velja. Javno je javno, zasebno je zasebno. In v javnem zdravstvu nimajo profiterske in biznis prakse kaj iskati in to je tisto, kar danes razmejujemo. Tako da vam resno izrekam opomin. Mi je zelo žal, ampak bili ste žaljivi do poslancev Državnega zbora in do ministrice

Najlepša hvala, predsedujoča. Ko ste vi kršili Poslovnik oziroma ko ste kršili postopkovno, vam nihče ni odgovarjal, celo predsednica rekla, da vas pusti. Ko so drugi poslanci izražali svoje mnenje s katerim se jaz ne strinjam, nisem rekla, da je temu opomin, ker se ne strinjam s tem, kar govorijo. Tretjič. sem rekla, da je situacija shizofrena, ne da so poslanci ali ministrica shizofrena. To je že predsednica Državnega zbora rekla, če govoriš o dejanju, da to ni žaljivo. Četrtič, jaz nisem ministrica rekla naj odstopi. Jaz sem jo vprašala, ali bo odstopila. Jaz sem jo vprašala ali bo ministrica odstopila jutri po glasovanju, ker poslanci koalicije ne bodo sledili njenim opozorilom. Torej, predsedujoča... A zdaj že pa pritiskam na koga? Na ministrico? Še enkrat vas ministrica vprašam, boste odstopili jutri? Če to čutite kot pritisk, potem izvolite, odgovorite ali pa bodite tiho, saj meni je čisto vseeno. Jaz sem jo vprašala. Še enkrat, predsedujoča, če se ne strinjate z mojim mnenjem, potem mi ne morete dati opomina, ker v tem Državnem zboru lahko poveš svoje mnenje, zaenkrat še. Razen če boste izglasovali, tako kot na odborih, odvzem besede opozicijskemu poslancu, takrat potem pač moram biti tiho. Ampak še enkrat poudarjam, rekla sem shizofrena situacija, nisem govorila o ljudeh. Drugič, ministrici sem postavila vprašanje. In tretjič, izražala sem svoje mnenje s katerim se vi ne strinjate in zato, ker se ne strinjate, mi dajete opomin. Jaz imam svoje mnenje o zdravstvenem sistemu in sem ga jasno povedala. Če se z mano ne strinjate vi ali koalicijski poslanci ali državljani je moj problem, ne vaš. To je žaljivo do poslancev, nismo prav nič shizofreni, če z amandmaji poskušamo dopolnjevati in popravljati zakone. To počnete navsezadnje tudi vi. To je normalna parlamentarna praksa in zato vam izrekam opomin. Tudi to kako provocirate ministrico je popolna provokacija in pritisk, ki je nedopusten, nedopusten. Dajte vi to malo, mislim ne morete tukaj takole pometati z ministrico, zato ker smo mi poslanci pripeljali na mizo nek amandma. In tretja stvar, ko vem, govorite, da lažemo, da je nekaj ustavno sporno, ja, mislim, oprostite, izvolite, to bo presodilo Ustavno sodišče, ne vi, kaj je ustavno sporno. In zato sem pač opomnila, ampak to je pod črto, to niti ni toliko pomembno, da pač prostotržna dejavnost,

Ja, sem povedala. In še enkrat, še enkrat bom vprašala ministrico, pa jaz mislim, da to ni pritisk, to je vprašanje, ali bo odstopila zato, ker opozarja koalicijske poslance, da bi lahko bila zadeva ustavno sporna. In večkrat vmes sem rekla, predsedujoča, da bi lahko bilo ustavno sporno, ker tudi ministrica piše, da je lahko ustavno sporno. Ja, hudo je, hudo je, ker ko nekaj ne želi slišati, je hudo. In a veste, v tem Državnem zboru, še enkrat, opoziciji na takšen način ne boste žugali. Ne boste žugali. O ja, žugate, žugate. In še enkrat, resnično dejstva niso žalitev - to je pa izjava predsednice Državnega zbora. Spoštovana, vsaka, vsak ima svojo percepcijo. Kar je za vas resnično dejstvo, še ni nujno zares resnično dejstvo. In nihče vam ne žuga, imate vso pravico razpravljati, niti vam nisem vaše zlorabe postopkovnega, ker to itak vsi počnemo, vključno z mano, vključno z mano, kar sem večkrat povedala, niti vam tega ne oporekam, sem vas pustila, da ste povedali svoje. Ampak dovolite. Jaz vodim sejo. Presodila sem, da ste bili žaljivi do poslank in poslancev, ki smo kreirali amandma ... Ja, seveda, "shizofreno". Jaz pač nisem shizofrena, mislim, da moji poslanski kolegi tudi ne. Nisem, oprostite, nisem. In če nič drugega vam že zato, pač ostajam pri tem, da sem vam izrekla opomin. Ja, mislim, saj sem tudi jaz kdaj dobila kak opomin s strani vašega predsedujočega takrat in kaj zdaj? A je to tisto, da vam kaj onemogočam? Ni. Torej zaslužila ste si opomin. Izvolite, Lucija, kolegica Lucija

mislim pa, da je še huje, če nekaj sploh ne slišiš. In zdaj moram dve zadevi oporekati. Stalno se govori o ustavni, potencialni ustavni spornosti določenih členov in temu pismu, ki sta ga poslala naša dva ministra. Očitno kolegica pred mano pač ni poslušala naših razprav, ker mi smo se opredelili do obeh ustavnih določb zelo vsebinsko. In če bi ona želela kakorkoli osporavati našemu razumevanju, bi lahko to storila, bi lahko predvsem tisto iz leta 2018, ki obravnava podobno situacijo zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov, bi lahko povedala, zakaj se ona ne strinja z obrazložitvijo člena, ki smo, v bistvu amandmajem člena, ki smo ga dali, kjer smo zelo jasno nakazali kje so razlike s tisto določbo in zakaj menimo, da zdaj ta oblika tako člena kot obrazložitve, ki sta oba zelo pomembna, sta bolj dodelana, bolj sorazmerna in zato menimo, da sta ustavno dopustna. Seveda zadnjo besedo pa ima Ustavno sodišče in ni vprašanja glede tega. To je eno, ne, ker je zdaj zelo, jaz res nisem navajena na tak način pogovarjanja, no, ampak tukaj toleriramo vse sorte. Druga zadeva, ki pa je bila absolutno narobe razumljena iz naših razprav ali pa namenoma se stalno narobe ponavlja, je pa to, da zdravniki, ki želijo delati več, ne morejo delati več. To ni res. Mi se strinjamo in tudi nekateri moji kolegi so povedali, da moramo reformirati tudi našo zavarovalnico. Ta zakon prihaja, tako da ne vem, zakaj nam to stalno polagate usta, da nam ni mar glede reformirane zavarovalnice. Tudi to je treba popraviti. Ampak ni pa res, da s tem zakonom onemogočamo zdravnikom, ki želijo delati več, da delajo več. Kako lahko delajo več? Najprej, če program ni izpolnjen v njihovem javnem zavodu, lahko v davčno razbremenjenih podjemnih pogodbah delajo več v svojem matičnem zavodu. Če je tam izpolnjen program, tako kot ste sami govorili, pa lahko delajo več s soglasjem javnega zdravstvenega zavoda v drugem javnem zdravstvenem zavodu ali celo pri koncesionarju za javni del storitev.

Najprej ima besedo kolegica magistrica Tamara Kozlovič. hvala za besedo. Najprej bi se želela zahvaliti ekipi na ministrstvu, najprej seveda ministrici doktor Valentini Prevolnik Rupel, nato Jasni Humar, direktorici Direktorata za javno zdravstvo in tudi gospe Mateji Rade Bizjak, pravnica, ki je v tem letu in še več sodelovala aktivno tako z nami poslankami in poslanci, kot tudi z različnimi deležniki v zdravstvu. Jaz sem pogledala, ker si nisem zapomnila datuma, v bistvu mi smo izhodišča za ta zakon sprejeli lansko leto maja, od tega smo se že prej nekaj mesecev usklajevali, kako in zakaj in od takrat dalje v bistvu več kot eno leto praktično skorajda skorajda smo aktivno delali na tem zakonu in zakaj je toliko časa trajala ta priprava na ta zakon, ker smo želeli slišati vse predloge iz različnih deležnikov. In meni je prav bizarno poslušati s strani opozicijskih poslancev, ki imajo bistveno več izkušenj v parlamentarni praksi kot mi iz Svobode, novi obrazi tako imenovani, da kako smo sprejemali amandmaje, pa spremembe na amandmajev. Ja, jaz mislim, da je naša naloga in naša odgovornost, da pripravimo amandmaje, ki bodo najbolj izvedljivi v praksi. In mi smo pripravljali amandmaje zato, ker smo skušali upoštevati mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je opazila nekaj morda pomanjkljivosti, ki smo jih mi spregledali, na kar so nas opozorili različni deležniki, tudi Zdravniška zbornica Slovenije in jaz mislim, da je treba to pohvaliti ne pa kritizirati. Ne, resno bi bilo, da ne bi sprejeli amandmaje, da ne bi se posvetovali z deležniki. Tako da, ne vem, ta merila opozicije so sila, sila nenavadna. Ministrici se bi želela na tem mestu opravičiti zaradi tega političnega cirkusa, ki ga je pri tako resnem zakonu danes deležna. Ministrica zelo dobro ve, da vsi poslanci Svobode krepko, trdno stojimo za njo, da jo podpiramo, da smo z njenim delom zadovoljni. In zakaj bi ministrica odstopila, pa imamo v pripravi še ne vem koliko zakonov, ki jih želimo spraviti skozi. Pa saj ni neumna, da bo vso delo, ki ga je zdaj leto in pol vložila v vse zakone, ki nas čakajo, kar vrgla čez ramo. Ne vem. Jaz mislim, da ni. In tukaj, kar se tiče poslancev svobode, bomo absolutno še naprej stali za njo in se trudili, tudi če se morda kdaj ne bomo strinjali. Pa saj, ali vladamo v enoumju, jaz ne vem, opozicijski poslanci kaj pri vas je, tako da ko eden nekaj reče, vsi takoj kimate. Pri nas se kdaj tudi ne strinjamo, tako da ne vem, tudi, tudi ta bizarnost, ki nam jo očitate je nekaj meni nenavadna. Slišala sem, dajte poslanci prosim premislite ali je ta pot prava. Pa ljudje božji, v Sloveniji se 30 let pogovarjamo o dvojnih praksah, o razmejitvi javnega in zasebnega, a dajmo se še 30 let naprej pogovarjati. mi se ne želimo še naprej pogovarjati, mi hočemo nekaj na tem narediti. In še en absurd se tudi konstantno ponavlja in to je, meni se zdi res nekoliko podcenjevanje volivk in volivcev doma, to je, da mi razpravljamo ideološko , populistično, da želimo na račun teh razprav dobivati različne glasove. Mi delamo to kar je prav, ne zaradi tega, da bi bili populisti, da bi bili ideološki in tako naprej. In zakaj to trdim? Namreč, od leta 2006 je bilo ne vem koliko poročil Računskega sodišča, ne vem koliko poročil Komisije za preprečevanje korupcije, 13.10** (nadaljevanje) na neke nepravilnosti, nedodelanosti v posameznih členih. Pa saj oni niso ideološki, to je neka stroka. In ne samo ta stroka je opozarjala na to, kar danes s tem zakonom, ki ga obravnavamo, rešujemo. Tudi zdravstveni delavci so opozarjali. In jaz sem šla gledat članke za nazaj od leta 2006, 2009, 2010, 2012 to je toliko prošenj po pomoči primarno s strani zdravnikov in medicinskih sester. Meni je žal in se jaz v bistvu jim opravičujem v imenu politike do danes - ker zdaj sem tudi jaz politik -, da jih politika prej ni želela slišati in jaz upam, da v tej politiki danes končno vidijo tiste, ki jih bodo uslišali in ki te prakse danes bomo rešili. Lucija je že lepo povedala, da ta zakon ničesar ne omejuje, ta zakon regulira javno in zasebno. In da mi ne bodo očitali ideologijo, mi ni dalo mira, seveda, gradiva znanstvenih raziskav v Sloveniji, pa še bolj v tujini je nešteto. In jaz bi vsem tem, ki nam očitajo ideologijo, vključno z nekaterimi predstavniki zdravniških organizacij, ki so nam pošiljali neke povezave do razno raznih dokumentov, bi svetovala, dajte vtipkati malo / nerazumljivo/ praktis izkušnje, ker so članki večinoma v angleščini pa vpliv razmejitve javnega in zasebnega ali pa vpliv privatnega sektorja na javni sektor in boste tam videli na iste stvari, ki jih deležniki v zdravstvu 20 let opozarjajo, politiko, naj jih razreši. Recimo članek iz leta 2016, to so vsi članki, objavljeni na profesionalnih medicinskih medijih, strokovnih revijah, ne neka čiračara, spletnih straneh in pisali so jih strokovnjaki bodisi znanstveniki bodisi medicinski strokovnjaki ali kombinacija obeh. In potem vse te članke, ki sem jih jaz zasledila, recimo ta iz 2016 ugotavlja na podlagi znanstvenih metod, da dvojna praksa negativno vpliva na dostopnost, na enakopravnost dostopa do zdravstvenih storitev in na enakost - recimo raziskava dela na podlagi analize večjih držav. Potem v letu 2018 spet en članek, Ta je bil zelo tak eksakten, kar trd, bi rekla in pravi, nehajte nasedati mnenjem ali pa ideologijam, da bo privatna praksa rešila cel svet. Oni pravijo, da ne bo v tem članku. In predvsem je njihovo stališče bilo tako - zdaj jaz prevajam sproti - dvojne prakse bi morale biti v vseh evropskih državah prepovedane. Torej oni so ugotovili v tem članku, da te dvojne prakse bi morale biti prepovedane. seveda navajajo razloge zakaj. Potem je analiza iz leta 2020. Avstralija ne lepa država, moderna država, tudi večkrat se po njej zgledujemo in na podlagi njihovih izkušenj tudi oni v tem članku svetujejo ostalim državam prosim, ne zanemarjati dvojne prakse, ukvarjajte se s problemi, ki jih prinaša dvojna praksa in razširjanje privatne prakse. Dajte to regulirati. Zato ker v Avstraliji je to povzročalo slabo, slabšo zdravstveno oskrbo za paciente, manjšo dostopnost, večje stroške, zaradi napak, ki so se izvajali pri zdravstvenih storitvah v takih bolnišnicah. In še to so ugotovili, da kadar so nadzirali zasebne bolnišnice, da so ugotovili, da v bistvu tudi ljudje, ki so tam delali, so bili bolj nezadovoljni kot tisti, ki so delali v javnem zdravstvenem sistemu, zato ker so tudi v privatnih bolnicah, bolnišnicah šparali na kadrih. In tisti kadri, ki so sicer z višjimi plačami tam delali, so morali delati še bistveno več kot recimo ta isti profili v javnem

iz leta 2021, ki sicer ugotavlja, da najpogostejši razlog, da nekdo se odloči delati v privatnem sektorju je seveda nižje plače kot v javni. In da največji razlog, to oni pišejo, ne Tamara, ne Svoboda, da ne bo pomote, zakaj je največji razlog, da zdravstveni delavci delajo malo v privatnem in malo v zasebnem sektorju? Zato, ker je to njihova priložnost za rekrutment, torej za pridobivanje pacientov članek leta 2021, analiza 195 držav. Enako ugotavljajo v članku, da ne bom se citirala, leta 2023 spet tuji znanstveniki in 2024, ki spet pravijo, da kombinacija obeh praks in slaba regulacija prinaša neenakost, predvsem za socialno šibke, slabšo kakovost, slabša dostopnost do zdravstvenih storitev in daljšanje čakalnih vrst. To, kar mi poslušamo v Sloveniji že 20 let. Nenazadnje ta isti očitki so bili očitani ministru na interpelaciji, opozicijskemu takrat leta 2006. isto interpelacijo bi lahko samo dali danes datum 2025 in v vseh razpravah vmes bi lahko poslušali o enih in istih izzivih. In danes, ko poslušamo opozicijo, se vse sliši tako enostavno, dajmo rešiti nabave v zdravstvu, dajmo popraviti delovanje javnih zdravstvenih zavodov, dajmo izboljšati ZZZS. Seveda je treba to vse narediti. To že 30 let vsi v Sloveniji govorimo, 30 let. In zato me veseli, da bo kmalu in Zakon o digitalizaciji na mizi, ker spet je trajalo dlje časa. Zakaj? Ker smo se mi zavezali v Svobodi, da se bomo usklajevali z deležniki v zdravstvu. In to zahteva svoj čas. Jaz upam, da kmalu dobimo na mize tudi izboljšanje delovanja ZZZS in predvsem, ker smo v opozicijskih razpravah slišali, da si tudi oni to prizadevajo, tudi za digitalizacijo in za izboljšanje poslovanja ZZZS me že danes veseli, da bomo imeli njihov glas pri teh dveh zakonih, da bodo takrat glasovali za in da bodo dokazali, da je tudi njim mar in da ne samo govorijo, da jim je mar, ampak s tem, ko bodo stisnili za tista dva predloga zakona, bodo tudi dokazali, res, res tudi nam je mar za paciente. Veliko laži se pojavlja okrog tega današnjega zakona, da nič ne prinese pacientu. Jaz sem to že večkrat ponovila. Jaz mislim, da je vsakemu pacientu v interesu pregleden, urejen zdravstveni sistem. In s tem zakonom postavljamo temelje za še bolj urejen in pregleden javni zdravstveni sistem. In to je primarno v interesu pacienta. Da so zdaj vsi proti zakonu, to ne drži. Lahko drži, da se kakšen deležnik s kakšnim določilom ne strinja, ampak saj ste videli, še mi v Svobodi se z vsemi členi ne strinjamo. Nič nenavadnega. Živela demokracija, bi rekli. Današnji zakon podpira Zbornica zdravstvene in babiške nege, podpira Združenje javnih zdravstvenih zavodov, podpira Združenje organizacij pacientov, podpira famozna zdravstvena zavarovalnica, torej ZZZS in podpirajo ga tudi občine. Ne drži, da ga občine ne podpirajo. In temu zakonu se dela škoda, ker se tolminski primer zlorablja na plečih tega zakona. Ker da imajo oni te probleme, ki jih imajo, je to na podlagi obstoječe zakonodaje, ne na podlagi tega zakona. In zakaj imajo oni problem? Ker smo vsi politiki 30 let gledali stran in smo rekli, ah, saj je v redu, če malo delajo, malo na nezakonit način, pa malo utaja davkov, saj je v redu. Ni v redu.

več kot 13 let nazaj, napisala, da je treba to področje urediti v svojih priporočilih opozarjala Državni zbor in Vlado, pristojno ministrstvo, dajte to urediti, ker bo kaos v javnem zdravstvenem sistemu, ker bodo ljudje odhajali, denar bo poniknil, vrste čakajočih se bodo daljšale. Vse to so oni opozarjali, eni izmed mnogih. In zdaj s tem zakonom, ker v Sloveniji smo vsi inovativni pri branju različnih členov in žal zaradi te inovativnosti pol te sili biti, še ti ne moreš biti bolj inovativen, moraš eksplicitno napisati, veš, levo roko pa lahko dvigneš, ne, desne pa ne smeš, ampak to zato, ker je žal narava človeka taka. Če bi se vsi držali pravila, da če je nekaj nepravilno ali pa nezakonito in da tega ne počnemo in da ne zlorabljamo veljavno zakonodajo, bi bil svet in tudi Slovenija bistveno, bistveno lepši. Zdaj, jaz sem predvsem ponosna na ta današnji zakon, v razpravah več poslancev, tako naših kot prej Meira je izrazito lepo razložila, zakaj je ta zakon pomemben za ohranitev in krepitev javnega zdravstvenega sistema. Ampak ta zakon naredi še eno stvar - krepi javne zdravstvene zavode. Jaz sem že večkrat rekla, da so javni zdravstveni zavodi, res je, da tudi zaradi zakonodaje, tisti, ki so edini v tej državi 365 dni na voljo za vse zdravstvene storitve 24 ur na dan. In vsem nam, ki bomo prej ali slej pacienti, tudi zdravstveni delavci in sodelavci bodo verjetno prej ali slej pacienti, bomo pristali v te javne zdravstvene zavode. In zato je prav, da jim damo prednost točno zaradi tega razloga. Ker verjetno tudi zdravnik nekih posebnih specialnosti, ki jih je malo, mogoče ima kakšnega družinskega člana, ki se mu bo pripetila neka slaba stvar in bo prišel v ta javni zavod, ki bo oskrbel tega družinskega člana. In verjetno je tudi njemu v interesu, da je v tem javnem zavodu na voljo vse zdravstvene storitve, vsi zdravniki vseh specialnosti. In jaz res težko razumem, da si nismo vsi tukaj pri tem enotni, da se tega ne zavedamo dovolj jasno. Lahko ne bomo mi jutri, bo nekdo od naših bližnjih. In kako reagiramo, ko nekdo od naših bližnjih ima določeno potrebo? Zanj bi naredili vse, kar je v naši moči. zato je pomembno, da javni, javne zdravstvene zavode krepimo. In absolutno v tem delu se s kolegico Godec strinjam, potrebno je zagotoviti najboljšo opremo, Ampak ne moremo biti mi v Svobodi danes krivi, ko smo tri leta na oblasti, da ti zavodi nimajo najboljše opreme, da nimajo najboljše infrastrukture, tukaj so zatajili vsi v tem procesu. In v bistvu je dobro, da se o tem vsaj pogovarjamo in da iščemo rešitve in dobro je, da se je zagotovilo veliko sredstev, predvsem za zdravstveno infrastrukturo. In to je ena stvar, ki jo je prejšnja vlada naredila zelo pozitivno in jaz to pozdravljam, da je zagotovila dodatna sredstva za infrastrukturo. Vem, da se ministrstvo tudi intenzivno trudi, da se zagotovi tudi najboljšo drago medicinsko opremo, da ne bo treba, ne vem, kot smo slišali, ljudem hoditi k privatnikom, ker ne bo laserske, laserskega posega možnega v javnem zdravstvenem zavodu. Še ena napaka oziroma dezinformacija, ki se nam očita, da smo mi proti zasebnikom. Mi nismo nič proti zasebnikom v Svobodi, sploh ne, tudi nič nimamo proti koncesionarjem. Nasprotno, vedno od prvega dne mandata se še spomnim našega prejšnjega vodjo poslanske skupine, zdajšnjega ministra za obrambo, ki je večkrat jasno vstal in povedal: koncesionarji so pomemben del javne zdravstvene mreže. In to mi ves čas poudarjamo. Želimo pa, da tisti, ki dela malo v enem sektorju in malo v drugem sektorju, da zanj vajo…, veljajo jasna pravila, (Nadaljevanje) da se ne dogaja konflikt interesov, ali sistemska korupcija, na kar je opozorila spet KPK, nisem jaz opozorila. Jaz citiram: kaj so strokovni organi neodvisni nadzora ugotovili. In s tem zakonom vsaj delno ali pa s, jaz upam, da v celoti bomo te konflikte interesov izničili, izničili, zminimizirali. In seveda tudi nihče ni rekel, prej smo slišali, da zdravniki nič ne delajo v delovnem času. Mislim, jaz se ne spomnim, da bi kdo od nas poslank in poslancev to kdaj rekel. Jaz se niti ne spomnim, da bi to kdo od predstavnikov Vlade, niti naš predsednik rekel. In to je čista manipulacija, kar se je reklo, da obstajajo primeri, ko nekdo v rednem delovnem času mogoče manj naredi kot kakšen drug zdravnik in popoldne, v popoldanski praksi naredi v istem času še enkrat več storitev kot dopoldne. In vedno smo rekli, da takih primerov jih je nekaj, ampak so v manjšini. In vedno smo rekli, da zdravstveni delavci in sodelavci, ki smo jim neizmerno hvaležni, in danes mislim, da so vsi poslanci koalicije to jasno poudarili in veseli smo, da ti požrtvovalni kadri držijo naš javni zdravstveni sistem že 30 let pokonci. In jaz verjamem vanje in verjamem, da jim je mar za naše paciente in verjamem, da tudi oni doživljajo, da je to humanitarnihumanistični poklic in da jim je mar za paciente, ker tako tudi razpravljajo, kadar se oglašajo v javnosti. In svaka jim čast za to. In zato jaz ne verjamem tem strašenjem, groženj, da bodo kar šli vsi stran, zato ker to so srčni ljudje, ki jim je mar za nas, paciente. In mi, kaj smo želeli narediti s tem zakonom? Tiste najbolj marljive, jim dati možnost, da bodo nagrajeni. Zdravstveni delavci so rekli, zakaj se jaz moram voziti nekam v drug javni zavod ali k zasebniku, če bi rad več delal v mojem zdravstvenem zavodu. Tega do danes niso mogli, z izjemo nekih redkih izjem. S tem zakonom jim to možnost damo, ampak veste, na to so zdravniki več kot deset let opozarjali. In zdaj očitno je morala priti Svoboda s to koalicijo, da zdaj jim to možnost bomo s tem zakonom dali. Plačna reforma je omogočila tudi nagrajevanje, bistveno višje. Zdaj smo poznali 20 procentni povečan obseg dela, zdaj bo 30 In v primeru zdravstvenih delavcev ta zakon omogoča, da bodo ti ukrepi stopili prej v veljavo. In seveda mi politiki ne moremo vsega zapisati, ampak mi smo s tem dali direktorjem javnih zdravstvenih zavodov orodje in jaz upam, da ga bodo modro izkoristili, da bodo pravično razdelili nagrade tistim najzaslužnejšim. tudi ne drži, kar je bilo prej povedano v eni razpravi. aja, zdaj pa oni ne bodo delali čez dan nič zato, da bodo lahko imeli te ugodnejše podjemne pogodbe popoldne in da bodo lahko se na ta način obogatili. Prvič mi je ta izjava žaljiva do zdravnikov. Naj to takoj povem, ker se jih tako podcenjuje. In potem nam očitajo, da mi zdravnike podcenjujemo, ampak okej. Drugič pa ta izjava ne drži, zaradi tega, ker zakon uvaja merjenje fiktivne obremenitve v rednem delovnem času. In direktor javnega zavoda, če bo videl, da nekdo nič ne dela, pa saj, ali je nor, da bo sklepal podjemne pogodbe popoldne. Saj neko odgovornost mora nositi. In da ne govorim o tem, da že desetletja zdravstveni delavci opozarjajo, da je zelo naporno delati v urgentnih službah, izvajanju neprekinjenega zdravstvenega varstva, so se jezili, da ni korektno, zato da ker se koncesionarji, nekateri, ne spet vsi, da ne bo me kdo narobe razumel, ne vključujejo. s tem zakonom jim želimo, tem požrtvovalnim, ki sobote, nedelje, petke, svetke delajo in pomagajo ljudem, ko smo nekateri kdaj doma, da bodo dobili pomoč in bodo s tem razbremenjeni. In zato jaz res ne razumem opozicije, kako je lahko proti takim ukrepom. **53. TRAK: (TB) - 13.30** (nadaljevanje Kako je lahko proti ukrepom, da urgentnim službam zagotovimo dodatno pomoč zdravstvenega osebja? Res ne razumem. In potem smo mi tisti, ki smo proti zdravnikom, ne oni. Razumi, kdor lahko. Zdaj, jaz ne bom govorila o neprofitnosti, ker že tri dni govorim o tem, mislim, da je tudi Lucija pa Meira sta zelo lepo argumentirali, obe sta pravnici, tako da zagotovo bolj bolj kvalificirani kot jaz. Jaz lahko samo to dodam, da za to imamo Ustavno sodišče. Mi menimo, da členi, ki jih nekateri nam očitajo, da so protiustavni, da niso protiustavni, to je naše mnenje, mi smo skušali to tudi razložiti, zakaj menimo, da niso protiustavni, seveda pa nismo mi Ustavno sodišče, zato se ne morem opredeliti, kaj bo reklo Ustavno sodišče. Lahko povem, da meni, Tamari Kozlovič, poslanki Svobode, se mi to ne zdi protiustavno. In ne samo meni, jaz sem dobila ogromno mnenj različnih pravnikov, ki so podprli naše obrazložitve, ampak še vedno, odločali bodo o tem ustavni sodniki. Zdaj, seveda ta zakon tudi večkrat smo slišali, ja, ne rešuje najnujnejše stvari v zdravstvu. Seveda, nikoli nismo rekli, da je ta zakon magična palčka, ki bo rešila vse probleme v zdravstvu, ki so nastajali 30 let, ne bo. Ta zakon rešuje en delček, kar pa ne pomeni, da ta koalicija ne dela tudi na ostalih izzivih v zdravstvu. Jaz bi si tudi želela, da bi bili deležniki v zdravstvu bolj enotni, da bi se strinjali o vsakem predlogu rešitve na en problem, zato, ker bi bilo nam politikom bistveno lažje, ker če se vsi v zdravstvu strinjajo, vsi deležniki: pacienti, medicinske sestre, zdravniki, direktorji javnih zdravstvenih zavodov, ne vem še kdo vse, potem ne vem zakaj bi bili mi poslanci proti, ker verjetno, če cel ta sistem se strinja z neko rešitvijo, verjetno je velika verjetnost, da je ta rešitev dobra, ampak kaj se zgodi? Mi dobimo vse možne predloge zakonov in na zdravstvu je to še posebej prisotno, ker pri drugih zakonih ni tako, kot je tukaj. / znak za ki se z nečim ne strinja in potem, ker je eden od 20 deležnikov se ne strinja, potem izpade kot da je zakon slab, škodljiv in tako naprej, kar seveda ne drži. Meni je žal, da se v zdravstvu ne znamo poenotiti, meni je tudi žal, da smo dobili to pismo 4 tisoč in več zdravnikov, ampak jaz verjamem, da bomo skupaj s pomočjo zmogli, ker vsi vemo, da je pacient tisti, zaradi katerega smo mi tudi nenazadnje tukaj in zaradi katerega imamo javno zdravstvo in je prav, da ga vzdržujemo.

dejal, da dopoldne(?) zdravniki ne delajo nič, kajne. Mogoče sem se jaz prej narobe izrazila, me ni razumela, ampak glejte, predsednik vlade je na gostovanju na RTV Slovenija v oddaji Odmevi, 30. maja 2024, izjavil: "Verjamem, da je to način za skrajševanje čakalnih vrst, ne pa to, da nekdo dopoldne v javni instituciji ne dela nič, popoldne pa se te iste paciente vozi k zasebniku." Hvala lepa.

Tu sem si zapisal kar nekaj stvari in zmeraj jih je več, tako da hvala lepa, jaz sem prišel do besede. Na prvo se bi rad zahvalil gospe poslanki Kozlovič, ki se je v imenu opozicije opravičevala svetu. Zdaj pa, da bom vam vrnil uslugo, se opravičujem, v vašem imenu tudi jaz, ki so vas morali 27 minut, 43 sekund poslušati, vsa ta pametovanja, ki ste ga…

do poslank in poslancev, do poslank, to bom zdaj govorila o ženskem spolu, ker zelo, zelo radi moški žalite ženske s tem, da rečete, da nekdo pametuje, če vam odlično in celovito razpravlja. Tako da lepo vas prosim, spoštljivo.

niso bile resnice, niso bile stvari, ki jih zakon ureja oziroma ki bo nehal urejati. Zdaj pa, če gremo v… MAG. MEIRA HOT:** Bodo tudi kolegice in kolegi seveda spoštljivo poslušali vašo razpravo, se strinjam. Ni spoštljivo se smejati, tako da prosim,

druga je prostor oziroma infrastruktura, tretje pa osebje. Ko govorimo o zdravstvu v Sloveniji, 1. točka, denar, če ga imamo, ga imamo, če ga nimamo dvigujemo davke oziroma si sposojamo v mednarodnih institucijah in to zadevo nekako rešimo. Kar se tiče prostora in infrastrukture, je že gospa Kozlovič povedala tudi, da se to rešuje in da verjame, da v enem letu se bo naredilo tisto, kar se v treh letih ni zgodilo. Kar se pa tiče osebja, to je pa neka zelo težka zadeva, mislim, zahtevna zadeva. Po 40 letih dejavnosti v zasebnem sektorju so mi zmeraj govorili od začetka, kot mladenič vse to že pred davnim časom, osebje je najbolj pomemben člen katerekoli zdrave in uspešne družbe, ali je to v poslovnem okolju ali kjerkoli drugje. In glej ga zlomka, in zdaj bom omenil primer Idrija in bom omenil primer Tolmin in boste rekli, da so tam neka dva otoka, ki očitno ne znajo pridobiti nove zdravnike, kar se povsod, po celi državi dogaja. Ampak kaj se je zgodilo lani, ko je dva zdravnika v Zdravstvenem domu Idrija sta se upokojila. Ni bilo zamenjave za tiste zdravnike. Veste kaj pomeni? To pomeni 1000+ ljudi, ki so izbrisani iz zdravstvene oskrbe, za vsakega zdravnika. In potem se je nekaj podobnega zgodilo v Zdravstvenem domu Tolmin, kjer so dali odpoved štirje zdravniki. Od 12 družinskih ambulant jih deluje 5, polovica. Ministrica je pred nekaj meseci pravila, da se bo ta naš sistem malo zamajal in kar mi je dalo pobudo za današnjo razpravo so prav te besede njene. Ministrica je negotova, kaj se bo zgodilo z zdravnikom, ki danes delajo v javnem sektorju oziroma v državnem, da se razumemo. Ne ve, kaj se bo zgodilo, ali bodo ostali ali bodo šli. Čakaj malo, čakaj malo, če mi bomo problem zdravstva rešili z nekim zakonom, s katerim ne vemo, kaj se bo z zdravniki, z osebjem, ki ga zdaj itak imamo premalo,

on, oni sami so tukaj zapisali. Glede na vse navedeno vas vljudno prosimo za ponoven razmislek glede predlaganih sprememb, ki so kompleksne, daljnosežne in mora biti lahko tudi predmet ustavne presoje. Tako da vi greste / nerazumljivo/ glasovanj vseskozi. jaz ne vem, če je tukaj in bom skušal biti spoštljiv. razmišljanje socialistično Miha Kordiša, bolj, bolj, bolj nevarni tisto ali ste bolj nevarni vi, ker boste danes izglasovali tale zakon, ne bom, bom prosil za razmislek, ker vem, da se boste začeli posmehovati zato, ker je za vse dogovorjeno. In to, kar je vaša predhodnica tamle, ki je sedela na predsedniškem mestu, je rekla, da ona ne bo dovolila, da se bodo tukaj izvajali nedopustni pritiski. Zakaj pa smo tu?

malo ste kontradiktorni, ker ste zdaj ravnokar rekli, potrdili, da se izvaja pritisk samodejni, pred kamero, eni za kamero. Kolegica, ki je predsedovala pred menoj, je seveda tista, ki je skrbela v tistem trenutku za red v dvorani in je presodila, da ni primerno izvajanje pritiska in jaz ji dam prav, ker je seveda kot predsedujoči popolnoma legitimno o tem presodila, vi pa nimate pravice presojati o tem, kar je ona odločila, do nekoga tretjega.

Ja, ne bom vršila prav nobenega pritiska, rada bi pa vendarle nekaj ministrico vprašala. Dejansko smo danes poslušali, da je ta zakon zelo dober, da ne rečem celo idealen, a realnost je drugačna. Nekaj tisoč zdravnikov je pisalo, da naj razmislimo, ali je to zakon, ki je dober za zdravstveni sistem. Toliko najprej o tem, da ta zakon vendar ni to, kar se je danes želelo prikazati, osebno pa si želim, da bi bil ta zakon dober, da ne rečem zelo dober, zaradi tega, ker smo vsi na poti v neko ambulanto, najbrž prej ali slej in si vsi dejansko želimo učinkovitega zdravstvenega sistema, in vsaj tukaj, drage kolegice in kolegi, smo si Vsi si želimo učinkovitega javnega zdravstvenega sistema. Samo poti do njega so mogoče različne. In tisto, kar mene skrbi, je dvoje. Eno, kar sem prečitala, poročali so mediji, vi veliko govorite o javnih zdravstvenih zavodih, nosilne so seveda bolnišnice, potem pa tudi lokalni zdravstveni domovi. In piše tako, v bolnišnicah so se izgube podvojile kar na 75 milijonov evrov. To je bilo v začetku letošnjega leta. Torej, naši upi so uprti v bolnišnice, ki so delale izgube in ki še zdaj delajo izgube, in ki jih vodijo še vedno isti direktorji. Mi smo rekli, da tem direktorjem bomo dali veliko pooblastil. Pravilno. Ali ste se vprašali, če so ti direktorji sposobni ta pooblastila uporabiti v prid pacientom tako, da bodo uporabili tudi v prid zaposlenim in na eni strani, da bodo ostali odnosi znotraj zavoda dobri in da se izgube ne bodo povečevale? Kajti če bi hotela gledati zelo ozko, pa tega ne želim, bi vam rekla, da mi polagamo v roke vodenje javnih zdravstvenih ustanov direktorjem, ki jih glede na številke, ki menda ne lažejo, ni zaupati. Jaz imam sicer srečo in to povem vedno s ponosom, prihajam iz Novega mesta in tam javne zdravstvene ustanove zelo dobro delujejo tako na primarni ravni kot tudi bolnišnica. V tem istem članku piše, da je najbolje poslovala bolnišnica Novo mesto in na to sem ponosna. Tiste, ki so slabo poslovale, jih tukaj ne bom prečitala, povem samo dobre stvari. In moj strah pa vendarle je glede na tudi pismo teh tisočih zdravnikov, da se ta sistem, o katerem sem zdaj govorila in v njega verjamem, to je ta moj novomeški sistem, ne bi slučajno začel podirati. Kajti zdaj pa moje osnovno vprašanje, ministrica. Vemo, da imamo zdravnikov in ostalega zdravstvenega osebja premalo. Zdaj se sprašujem, kako boste z manj zdravnikov dosegli večjo učinkovitost in skrajševanje čakalnih dob. Kajti sami ste povedali, da ne veste, koliko, pričakuje pa se, da bo nekaj zdravnikov, predvsem vrhunskih specialistov, o katerih je danes naš kolega zdravnik Ziza govoril, odšlo iz zdravstvenega sistema. To se pravi, manj zdravnikov, zmanjševanje čakalnih dob, to mi nekako ne gre skupaj. Samo čarobna palčka. Morda jo imate. Tudi, ne vem, na kakšen način boste prisilili zdravnike, da bodo dejansko delali več v svojih matičnih ustanovah. Vi vsi dobro veste, danes tega nismo, meni se zdi, slišali tukaj, da je mnogo zdravnikov reklo, da odhaja delati izven matičnih ustanov zaradi tega, ker so tam boljši pogoji dela. Ker so tudi odnosi boljši, tudi to je en razlog. Kako zdaj naenkrat s temi direktorji, o katerih sem prej govorila, vse te stvari spraviti skoraj do ideala. Torej tudi, če jih boste več plačali, jaz sicer mislim, da to ne bo tako, kot se zdaj očita, kajti sistem, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju vendar daje omejitve, pa vem, da ste tukaj naredili določene izjeme, vendar ne boste mogli zdravnikov prisiliti, da bodo delali več kot je njihov uradni delovnik, razen z dežurstvi, ki pa imajo tudi omejitve. Zato vendarle dovolite, da izrazim skrb, da bo ta zakon lahko zamajal, kar je tudi ministrica rekla, nekje delujoč zdravstveni sistem, nekje pa slabo delujoč in tam bo pa lahko se seveda porušil. Tega si nihče ne želi. Zato jaz tega zakona ne morem podpreti. Bi bila pa vesela, tudi ministričinega odgovora glede tega, kako vendarle doseči, da bodo zdravniki v javnem sektorju delali z veseljem več. Saj ne gre za zaslužek, to je zame drugotnega pomena, njihov zaslužek, čeprav vsak, ki pošteno dela, mora tudi zaslužiti, ampak dejstvo je, da bo pacient dobil storitev kot jo rabi. In za zaključek, najbrž se vsi strinjamo, kadar pa smo v resnici bolani,

Najlepša hvala. Zdaj, če grem malo širše. Prvo, dobiček ZZZS. Dejstvo je, da ZZZS oziroma Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije že več let ne posluje pozitivno in ne more pokriti vseh potreb, ki jih imamo v zdravstvu. Zato je imamo že več let transfer iz proračuna, tudi letos smo ga imeli, transfer iz proračuna za, se pravi zahtevki Zavoda za zdravstveno zavarovanje so se nanašali na tistih 280 milijonov, ki so bili namenjeni kritju določenih storitev. Tako da moramo gledati pa to poslovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje tudi v tej luči, da vedno ima le-ta sredstva tudi iz proračuna. Če spet se dotaknem čakajočih, o katerih je spet bilo govora. Zdaj mogoče nisem čisto v redu razumela, ampak se mi zdi, da sem. Se pravi, če nekdo čaka in se sprosti, se pravi, imamo vrsto čakajočih, če se sprosti nek termin, recimo, se nekdo upraviči, da ne more priti na ta prosti termin, kdo naj bi zasedel ta prosti termin? Zakaj je narobe, če ga zasede tisti, ki čaka najdlje. Jaz tega ne razumem, kdo drug bi ga pa zasedel, ko ne tisti, ki čaka najdlje? Tisti, ki čaka najkrajše. Zagotovo ne, verjetno tisti, ki čaka najdlje. Zdaj, kar smo pa želeli uvesti noter, da bi bilo pač to čakanje najdlje, čim bolj pravilno opredeljeno oziroma definirano je, smo pa uvedli relativni faktor čakanja. To pomeni, da smo nekako s tega vidika čakanja skušali izenačiti stopnjo nujnosti v smislu, da upoštevamo število dni čakanja na zdravstveno storitev glede na dopustno čakalno dobo pri posameznih stopnjah čakanja. Ko se ta faktor izračuna, se vidi v celoti kdo je čakal najdlje na to storitev. Relativno čakanje se upošteva glede na stopnjo nujnosti in potem ta prosti termin dobi tisti, ki čaka najdlje. Če najdlje čaka tisti, ki je naslednji v vrsti, ga dobi pač tisti. V bistvu ne znam odgovoriti zakaj bi bilo to narobe, ker se mi zdi to logično. Seveda dobi naslednji termin tisti, ki čaka najdlje, ne pa kar nekdo - to bi bilo pač samo narobe. Zdaj, kar se tiče plačevanja ZZZS in programov zdravstvenih izvajalcev. Že dolgo časa ni tako, da zavod postavi plan in potem, ko ta plan izvajalci dosežejo, ne morejo delati nič več. To sami veste zagotovo, da to se več ne dogaja. Imamo programe, ki so plačani po realizaciji, pri čemer to seveda niso vsi programi, vemo, kaj se zgodi, če plačujemo vse po realizaciji, smo videli. So določeni programi, ki so plačevani po realizaciji in tam imamo postavljene varovalke, zato, da ne pride do različnih odstopanj in da poleg tega so to tisti programi, kjer je največ čakajočih. Se pravi, tam, tam, kjer so čakajoči, damo program po realizaciji. Potem imamo določene programe, ki so, kjer je določen plan in določeno preseganje, ker vseeno želimo določene omejitve, da se ti programi vseeno ne bi preveč izvajali, glede spet na potrebe, vedno glede na potrebe vsako leto uredba, pa še med letom spreminjamo, kateri programi so tisti, ki se lahko plačujejo po realizaciji in kateri ne glede na to, koliko ljudi to na neke storitve čaka, koliko te storitve rabi in na splošno, kakšne so potrebe prebivalce, prebivalk in prebivalcev v Sloveniji. Kar se tiče poslovanja zdravstvenih zavodov. Dejstvo je, da tudi ta zakon, res je, res je, daje večjo avtonomnost direktorjem. To se vsi strinjamo in mislim, da je to tudi tako prav: da so direktorji bolj avtonomni, da imajo v rokah orodja, s katerimi lahko delujejo. Tudi, veste, skupaj z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, pač je v zdravstvu ta posebnost, da se ne plačuje človeka po plači, pač pa plačujemo skozi storitve. In zdaj to, da imamo v zdravstvu to izjemo ali pa, ne bom rekla prednost ali pa slabost, pač posebnost je ta, **58. TRAK (VI) 13.55** (nadaljevanje) da če se opravi večje število storitev, potem so tudi na voljo določeni dodatni viri. In zakon prinaša to, da bodo lahko ti viri razdeljeni zaposlenim, se pravi za njihove plače. In to se mi zdi izjemno močna motivacija in to se mi zdi tak pozitiven faktor, ki bo spodbujal zdravstvene delavce k večjemu opravljanju storitev v javnem sektorju. Kar se pa tiče tega, ali bodo ti zdravniki in zdravstveno osebje, če bo kdo odšel, lahko opravili več storitev, mislim, da je to napačno vprašanje. Zato ker tudi sedaj, recimo, ko smo želeli motivirati, da bo več opravljenih prvih pregledov, je število zdravnikov in zdravstvenega osebja in timov pravzaprav ostalo enako. In znotraj njih smo samo preusmerili, kjer so jih ljudje potrebovali z določenimi finančnimi spodbudami. Seveda je to čisto majčkena stvar, majčkena vrstica v uredbi, ampak ravno ta vrstica je povzročila to, ta majhna finančna spodbuda, da so prvi pregledi plačevani več in da se, v kolikor se ta plan prvih pregledov ne doseže, vzame izvajalcu 10 procentov celotnega programa. Prav ta je naredila to, da se je število nedopustno čakajočih zmanjšalo, število nedopustno čakajočih na prve preglede. ne smemo vedno gledati samo tako, čisto na splošno, več zdravnikov, manj zdravnikov. Ne, treba jim je dati ustrezne spodbude, da bodo delali tisto, kar rabijo ljudje. Ker samo tako bomo lahko zmanjšali število čakajočih in skrajšali potem kasneje tudi čakalne dobe, ko jih bomo pravilno izmerili. Pri čakalnih dobah imamo veliko težavo, ker smo jih merili od trenutka, ko je bila izdana napotnica do trenutka, ko je človek dobil prvi okvirni termin. Sedaj pa merimo po novem realizirane čakalne dobe od takrat, ko se nekdo prijavi na storitev, do trenutka, ko jo dobi. In jaz mislim, da je tako prav. Vsi mislimo, po moje, da je to prav. Takrat se konča čakalna doba, ko storitev dobiš takoj. Zdaj bi pa še samo eno repliko gospe poslanki Godec, ki je sicer ni več, in sicer je to 30 dni pri zelo hitro. Da, pravilnik je podaljšal dopustno čakalno dobo iz 14 dni na 30 dni. Zakaj? Zato ker je tako menila stroka, To je potrdil Zdravstveni svet in sicer zato, ker 14 dni, ki je bil sedaj najdaljša dopustna čakalna doba pri stopnji nujnosti zelo hitro ni omogočala, da zdravstveno osebje pacienta ustrezno pripravi na storitev in je vedno bila presežena. In je pacient postal nedopustno čakajoč. Zato smo upoštevali mnenje Zdravstvenega sveta in smo to v pravilniku skrajšali. Da, res je to v tistem trenutku administrativno spremenilo število nedopustno čakajočih, ampak pri podatkih, ki jih vedno navajamo, pri številu nedopustno čakajočih, ki so padli,

Mislim, da smo izčrpali razpravo in da lahko zaključimo razpravo pri 2. členu. Sedaj dajem v razpravo 5. člen, amandma Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati?

(Ne.) Potem pa zaključujem razpravo. V razpravo dajem 34. člen ter amandma Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo? Razpravljati? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 35. člen, amandma Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 37. člen ter amandma Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo. amandma…, amandma Poslanske skupine SD. Želi tu gospod Prednik razpravljati k 43.a členu je vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k 45. členu. Zato bomo seveda o njiju razpravljali skupaj. V razpravo torej dajem 43.a in 45. člen ter amandma Poslanske skupine Socialnih demokratov. Želi kdo razpravljati? Niti kolega Prednik ne. Nehajte klepetati. / smeh/ Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 44. člen ter amandma Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati?

V razpravo dajem 47. člen ter amandma Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne in zaključujem razpravo. amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali jutri, v okviru glasovanj in s tem prekinjam to točko dnevnega reda.